Для тих, хто забув, нагадую, реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки "За", "За", перша зліва, так. Готові реєструватись?

Готові реєструватись? Прошу реєструватись. В залі зареєстровано 302 народних депутата України. Шановні колеги, сьогодні у трьох наших колег, у трьох народних депутатів день народження – це Ольга Валеріївна Саладуха, вітаю вас, Сергій Петрович Лабазюк і Ігор Федорович Молоток. (Оплески) Я вас вітаю! Бажаю успіхів! Не всіх бачу, але вітаю все рівно всіх. Здоров'я та успіхів! Шановні колеги, надійшла заява від двох фракцій: депутатська група "Довіра" та "Голос", - із заміною перерви на виступ. Доброго дня, шановні колеги, шановні співгромадяни! Сьогодні ми з вами будемо розглядати Програму діяльності Кабінету Міністрів України, чи то пак документ, який так називається. Це документ, який ми з вами отримали трохи більше місяця тому, і я думаю, що досі не можемо оговтатися від того документу, який ми отримали. Тому що документ, який називається Програма діяльності Кабінету Міністрів України, аж ніяк не тягне на серйозний документ. Те, що ми отримали, - це насправді є шкільний реферат. І що я зараз пропоную зробити - це оцінити його, власне, як шкільний реферат, а не як Програму діяльності уряду. Отже, перше. По структурі документу. У нас є два розділи, які називаються "Короткострокові пріоритети діяльності уряду" та "Довгострокові пріоритети діяльності уряду". Далі є три розділи, які не входять в пріоритети, - це "Підвищення стандартів життя", "Ефективне врядування" та "Розбудова безпечної країни". Дуже дивно, що вони не входять ні в які пріоритети. Незрозуміло, коли, власне, ці пункти програми збираються реалізовувати. Далі давайте пройдемося по нашим членам Кабінету Міністрів, чи то учням з нашого класу, які здали цей реферат. Перший розділ про короткострокові пріоритети діяльності, я так розумію, писали міністр охорони здоров'я та міністр економіки. Я думаю, що лікарям буде особливо цікаво почитати тут про закупівлю засобів захисту для лікарів і багато інших речей, які обіцяють. Але давайте чесно скажемо: ніщо з цього не реалізовується, ніщо з цього не виглядає як серйозна Програма діяльності уряду. Тому обидвом міністрам, я думаю, що варто поставити двійку. Далі у нас є розділи, які писалися, мабуть, іншими міністрами або кандидатами в міністри. У нас є знову розділ, який, мабуть, писав міністр економіки, про розвиток малого і середнього бізнесу. Загальні фрази з Вікіпедії. Я перепрошую, коли мені студенти пишуть в рефераті з Вікіпедії, це несерйозно, це так само двійка. Далі у нас є розділ, який писав міністр внутрішніх справ. Я хочу звернути увагу, що в розділі, написаному міністром внутрішніх справ, відсутній розділ про реформу поліції. Те саме стосується міністра юстиції: абсолютно відсутній розділ, який стосується реформи судової системи. Друзі, якщо ви не розумієте пріоритетів, якщо ви не знаєте, що насправді треба робити, то це теж оцінка двійка. Це та оцінка, яку ми сьогодні можемо поставити ось цьому документові. Я би хотіла, щоб, звичайно, уряд міг краще підготуватися до цього, до написання шкільного реферату, для цього треба було би мати, наприклад, міністра освіти. А я так розумію, що міністр освіти не з'явився, хоча я чула, що там підтягують хлопців з регіонів. Ну, я би рекомендувала колегам подумати, чи варто дослухатися до цих рекомендацій батьківського комітету. Пане Шмигалю, як староста класу – це двійка, це несерйозно, це не те, що потрібно українським громадянам. Прошу з'явитися наступного разу з батьківським комітетом до зали парламенту. Дякую. Шановні колеги, надійшла ще одна заява від двох депутатських фракцій – від "Європейської солідарності" та "Батьківщини" - про перерву з заміною на виступ. Виступає Іонова Марія Миколаївна. Всім доброго дня! Шановні колеги, шановна президія, я хотіла би сьогодні говорити не тільки про провали в економіці, фінансах, охорони здоров'я і позиції "Європейської солідарності", що весь уряд має піти у відставку, а все ж таки окремо поговорити про справу Шеремета, тому що насправді у нас на очах відбувається юридична вакханалія. Водночас вже декілька місяців парламент, на жаль, ігнорує голосування Постанови про створення ТСК у справі Шеремета. А дарма, тому що з кожним днем у нас питань більше ніж відповідей. На думку захисників трьох основних підозрюваних: Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко і Яни Дугарь, - стосовно них чиниться тотальне беззаконня, тому що доказів немає, мотив вбивства не встановлений і не доведений, слідчі і прокурори оперують суцільними припущеннями, які вже стають в народі мемами, людей просто призначають винними, аби відвести слідство від справжніх винуватців цього злочину. Адвокати, і я хочу підкреслити, що депутати "Європейської солідарності" присутні на кожному засіданні Андрія, або Юлі, або Яни, розбили вщент всі припущення слідчих. І я хочу звернути увагу на декілька кричущих моментів. По-перше, всі троє підозрюваних були затримані незаконно. На брифінгу було оголошено про затримання Антоненка ще до того, як слідчому судді представили відповідне клопотання. Найжахливіше те, що в ЗМІ постійно транслюються неправдиві докази, чутки і плітки. Більшість так званих доказів лунали лише в телевізорі, а у справі їх взагалі немає. Я хотіла би підкреслити те, що є очевидні докази, коли Юля, Яна і Андрій в 2016 році були абсолютно не знайомі. Зараз матеріали справи розкриті адвокатом. В них немає нічого нового. Слідство поводиться, як шулер, якого спіймали на крапленій колоді. І саме тексти в рішенні суддів позбавлених… вони нагадують таку юридичну ахінею, тому що це набір слів, позбавлених сенсу і думки. Підсумовуючи, на прикладі цієї справи ми спостерігаємо демонстративне і зухвале політичне замовлення. Ми, депутати "Європейської солідарності", закликаємо всіх свідомих депутатів прийти в середу 10 червня о 12:30 і послухати, і підтримати тих, кого насправді незаконно і неправдиво звинувачують у вбивстві. І піар, який є спекуляцією на емоціях дуже патріотично українськи налаштованих людей, - це брудна гра, яка обернеться, на жаль, проти тих, хто її влаштував. ще раз хочу наголосити: Зеленський призначив весь уряд. Зеленський призначив на відомому брифінгу винних. І тому і уряд має піти у відставку, і було б непогано, щоб і Зеленський пішов у відставку. Дякую. Шановні колеги, переходимо до питань порядку денного. Перше питання порядку денного: про Програму Програму діяльності Кабінету Міністрів України вiд 03.04.2020 року (реєстраційний номер 12503/0/2-20). І відповідно з пунктом 11частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить розгляд і прийняття рішення про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Відповідно до статті 227 Регламенту пропонується наступний порядок розгляду цього питання. Доповідь Прем'єр-міністра України - до 15 хвилин. Виступ голови Комітету з питань економічного розвитку - до 3 хвилин. Виступи від депутатських фракцій і груп - до 21 хвилини. Виступи від народних депутатів - до 6 хвилин. Заключне слово Прем'єр-міністра - до 3 хвилин. І прийняття рішення. Немає заперечень? Немає. Тоді переходимо до розгляду питання по суті. До слова для доповіді запрошується Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль. Шановні колеги, а можна трохи тихіше в залі? Шановні колеги! Шановні колеги! Прем'єр-міністр, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, шановні народні депутати! Доброго дня, шановні українці! Цієї весни весь світ, і Україна в тому числі, зіштовхнулися з кризою, яку ніхто не міг ні уявити, ні цілковито передбачити. Очевидно, що коронакриза стосується і кризи медичної системи, і економічної кризи, і соціальної кризи в тому числі. Вона ставить під загрозу і життя людей, і благополуччя нашої країни. Тим не менше, ми вважаємо, що Україна достойно справилася з тими викликами, які постали перед нами цієї вести. Це були дуже непрості 3 місяці, коли ціна помилки була дуже високою, а діяти потрібно було швидко від початку пандемії. І в нашій країні, і в нашій системі охорони здоров'я не відбулось колапсу, як це було навіть в в найбільш розвинених країнах світу і Європи. Наші лікарі не перевантажені. Летальність від вірусу залишається нижчою, ніж в більшості країн Європи і світу. Це заслуга і вчасно проведеного карантину, і, звичайно, українських лікарів. Як казав Президент, ми всі за цей час були Міністерством охорони здоров'я, тому що розуміли, що нам, що нам потрібно всім разом долати ці виклики. До речі, ми так само бачили, що наші медики фактично будуть на передовій. Тому, коли на початку травня з'явилися проблеми з виплатами, і Президент особисто, і я підключилися до цього процесу разом, практично кожного дня тримали і тримаємо ситуацію на контролі. Сьогодні можу сказати, що уряд і Міністерство охорони здоров'я відпрацювали всі потрібні механізми. Національна служба здоров'я уклала всі необхідні контракти з лікарями. Це означає, що ті 300 відсотків доплат, які належні до виплати лікарям, які борються, і за квітень, і за травень будуть і виплачуються вчасно. Це фактично те, що ми зобов'язані зробити для українських лікарів-героїв. І пропоную, звичайно, сьогодні підтримати і подякувати нашим лікарям за ту титанічну роботу, яку вони роблять, кожного дня захищають українське суспільство, і рятують життя і здоров'я українців, ризикуючи своїм життям і здоров'ям. Дякую українським лікарям. Стосовно викликів економічної кризи, то минулого тижня ми презентували та дали старт обговоренню урядової програми "Стимулювання економіки для подолання наслідків коронавірусу". Цю програму урядові аналітики та найкращі експертні центри розробили на вимогу закону, який парламент прийняв у березні місяці цього року. Презентацію, яку ми виклали, - це ідейний каркас цієї програми, який включає аналіз поточного стану справ по ключовим секторам економіки, при цьому цей ідейний каркас вже підкріплений конкретними пропозиціями по зміні нормативно-правового поля в рамках цієї програми. Передбачена також підтримка фактично всіх секторів економіки, а головне, малого і середнього бізнесу. Ця програма дозволить нам стати на рейки економічного відновлення вже в другій половині цього року. В цей же час, протягом минулого місяця наш уряд спільно з депутатським корпусом, з комітетами Верховної Ради працював над новою програмою діяльності уряду і оновлював той документ, який дійсно пройшов кожен комітет парламенту, і сьогодні ми сьогодні ми маємо оновлений документ. Коронакриза виявилася тим самим "чорним лебедем", який частково змінив наші плани, і це сталося не лише в Україні, це відбувається в усьому світі. Наші партнери і на Заході, і на Сході так само говорять, що горизонт планування через пандемію значно звузився. Це в свою чергу зумовило необхідність внесення змін до Програми діяльності уряду та до інших планових документів. Ми подавали першу програму дій з розумінням, що обов'язково будемо її доопрацьовувати. В той же час, уряд не хотів порушувати закон і Регламент, а тому програма надійшла в парламент у визначений законом термін. Це був базовий документ, який визначав напрямки нашої діяльності та основні маяки, куди ми плануємо рухатись в умовах невизначеності на той час. До речі, частину з тих кроків, які були прописані в базовому документі в короткострокових планах, ми вже виконали, і це стосується соціального напрямку. Це і збільшення пенсійних виплат, і допомога по безробіттю, і програми підтримки родин, і програми кредитування бізнесу, і забезпечення лікарень, і багато іншого. Окремим важливим пунктом стало відновлена фактично з нуля епідеміологічна служби України. Пандемія насправді нікуди не зникла, а тому всі зроблені системні кроки будуть продовжуватись, та навіть збільшуватись і розширятись. З того часу, як уряд подав першу програму дій, ми продовжили працювати над нею. Наразі маємо доповнений та доопрацьований документ. Більшість народних депутатів та без виключення всі комітети взяли участь в тому, аби напрацювати спільне бачення державної програми і плану дій. Оновлений документ тепер містить чіткі розрахунки, пропозиції до змін у нормативно-правову базу та відповідальних осіб за впровадження кожного пункту. Шановні колеги, наш уряд тримається того напрямку і того русла, яке веде державу до подолання наслідків епідемічної кризи. І всі комітети відпрацювали спільно з нами ці напрямки. І ми маємо сьогодні дійсно дійсно програму діяльності не для того, щоб показати і отримати якийсь імунітет, якісь преференції, а, власне, для того, щоб ми могли формалізувати, синхронізувати наш спільних рух до змін, які дадуть Україні визначеність і впевненість у нашому майбутньому. Уряд фактично вже працює і над програмою, і паралельно виконує ті напрями і заходи, які прописані спільно з комітетами. Погоджуюся з паном Важливо, щоб програма відповідала тим викликам, які є сьогодні, аби вона була професійно написана, а головне, виконувалася і давала результат, а не залишалась мріями на папері, як це раніше часто бувало. Саме тому сьогодні ми будемо просити народних депутатів відправити ту Програму діяльності уряду, яка винесена на голосування, на доопрацювання. Після такого кроку Кабінет Міністрів України зможе внести оновлену програму діяльності, розроблену спільно з парламентом, з усіма комітетами. І після цього наш уряд буде очікувати на вашу підтримку по новому документу. Дякую за вашу увагу. Дякую, шановні українці! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Денисе Анатолійовичу. Будь ласка, до слова запрошується голова Комітету з питань економічного розвитку Наталуха Дмитро Андрійович. Шановні колеги, шановний пане Голово! Дякую. Сьогодні я хотів би поговорити про шанс, про безпрецедентний шанс, який випав на долю нашого покоління вже вдруге за це десятиліття. У 2014 році війна з Росією дала нам шанс усвідомити місце кожного персонально у власній країні, а війна з пандемією цього року дала нам шанс усвідомити місце нашої держави у світі, переосмислити нашу економічну модель, наші реформи, міжнародну торгівлю і відносини з міжнародними організаціями. Це шанс виник виключно тому, що відповідь на COVID-19 і на кризу була виключно національна і носила виключно національний характер. Громадяни були залишені сам-на-сам з пандемією і покладалися на національні уряди, а не на багатонаціональні установи, такі як ООН, МВФ чи СОТ. COVID-19 - це війна вірусу проти всіх народів, це виклик всьому людству. І тому кожна держава мусить вирішити, як на нього відповісти. Тож нашою мотивацією цій відповіді має стати не послужливість іноземним кредиторам та загравання з іноземними імпортерами, але безумовний захист інтересів українського громадянина, українського підприємства, українського товару і української послуги. Україні час розраховувати на себе. Драйвером української економіки мають стати українські виробники, а не іноземні компанії. Кров'ю української економіки мають стати гроші, надруковані в Україні, а не надіслані організаціями з-за кордону. Інвесторами в українську економіку має стати український бізнес, який заслуговує на найкращих нянь у світі. Це не означає, що ми сваримося з нашими міжнародними партнерами, навпаки, ми продовжуємо з ними конструктивний діалог. Та міжнародне партнерство, колеги, воно має спочивати на принципах економічної самодостатності країн, а найнадійніша ознака самодостатності – це експорт вітчизняних товарів і імпорт закордонної сировини. І саме такий курс на економічну самодостатність ми хотіли би бачити в Програмі дій уряду в умовах кризи. На жаль, в цій програмі курс інший, хоча ми знаємо, що він дістався у спадок від попереднього уряду і що в умовах кризи цей уряд не мав належного часу і можливості підготуватися до тих викликів, перед якими постала наша держава. І саме тому ми як профільний Комітет з питань економічного розвитку рекомендуємо залу повернути на доопрацювання дану Програму дій уряду з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених при її обговоренні. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги, прошу записатися на виступи від депутатських фракцій та груп. Крулько Іван Іванович.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги народні депутати, шановні українці! Ну, мабуть, було би навіть не з руки аналізувати глибоку програму, яка нам подана, тому що ми розуміємо, що це формальність, і тим більше Прем'єр-міністр в своїй доповіді стосовно програми попросив сам парламент відправити цю програму на доопрацювання. Я хотів би зараз сказати не про цей документ, де, насправді, на жаль, немає нічого для людей, те, що потрібно, немає цифр, немає конкретики. Але давайте поговоримо про інтриги, які відбуваються за спиною в кожного українця. Власне, ми бачимо ситуацію, коли в турборежимі голосували гірші програми, ніж ця, у вигляді законів, гірші, але голосували. А зараз для того, щоби потім показувати на когось, хтось винен, а хтось має бути в білих рукавичках, намагаються уряд свій же підвісити на гачок. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що сьогодні влада в руках однієї людини в країні – в руках Президента. Він керує урядом, він є реальним сьогодні керівником уряду і всієї влади, і парламенту у тому числі. І для того, щоби потім мати можливість призначити винного, саме тому і не голосують програму свого ж уряду. Ось в чому справжня причина. Ну і ще. Як розглядалася ця програма в комітетах. Всі комітети – програму на доопрацювання. Такого ніколи не було в цій сесійній залі. У Гончарука, я нагадаю, колишнього Прем’єр-міністра, якого вже встигли за цей короткий час поміняти, програма була на 118 сторінок, ця програма – на 7 сторінок. Але програма Гончарука на 118 сторінок його не спасла, і навіть імунітет його не спас, тому що була команда йому подати у відставку, і він виконав цю команду. Бо сьогодні влада, я ще раз хочу сказати, знаходиться в руках однієї людини. Я хотів би, насправді, що попросити? Уряд зараз цю програму візьме на доопрацювання. Не треба писати великих програм, але дайте конкретику з цифрами: яким чином покращиться життя людей; які будуть маркери для росту економіки; що сьогодні потрібно робити, аби Україна виходила з цієї страшної соціально-економічної кризи, з цієї ями; і як зробити так, щоби нарешті податкові органи і митні почали збирати податки в український бюджет, а не через скрутки, через корупційні схеми все виводити. Ось що має бути у вашій програмі. І тоді така програма буде підтримуватися всім залом, а не буде такої ситуації, коли вас будуть підвішувати на гачок. принципів не приймаємо. І "Батьківщина" буде голосувати за те, щоби відправити на доопрацювання цю програму. Дякую. Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. Чесно кажучи, ми сьогодні, зібравшись в сесійному залі, послухавши виступ Прем’єр-міністра України, не зрозуміли, для чого ми сьогодні зібралися, яка мета нашого зібрання – просто поговорити, просто пожалітися і послухати в результаті Прем’єр-міністра, який просить вперше в історії української державності не прийняти програму дій уряду, а відправити її на доопрацювання, просить відправити на доопрацювання як найбільш слабку програму зі всіх, що бачили за всі попередні періоди українського державотворення. Я вважаю, що це парадокс і що це нонсенс, і я думаю, що ми не повинні прислухатися до Прем’єр-міністра України, а сьогодні не тільки не відправити, а натиснути червоними кнопками і відправити у відставку весь уряд в цілому. Це перша позиція. Я вважаю, що в нас попередній Прем’єр-міністр і попередній уряд прикривався попередниками, а цей уряд вміло, очевидно, прикривається боротьбою із коронавірусною хворобою. Це, очевидно, хороша тактика, щоб пояснити, чому в нас далі йде падіння економіки і чому дальше ми стаємо заручниками зовнішнього управління. Сьогодні падіння економіки як стихійний ком, сніжний ком летить і те, що він завалить цей уряд – це вже очевидно. Нам головне, щоб цей сніжний ком падіння економіки сьогодні не завалив українську економіку в цілому, тому що сьогодні українська економіка – це головний наш пацієнт, якого ми сьогодні повинні рятувати. Наш уряд не веде дискусій з МВФ, бо яка це дискусія, коли немає ніякої реструктуризації державного боргу? Ми навіть не отримали ще досі цього так званого "стенд-бай", коли ми стоїмо в черзі на цей "стенд-бай", цих нещасних пару мільярдів доларів, між Папуа – Новою Гвінеєю і Гватемалою. Оце ціна цього уряду, який не здатен захищати українські позиції. Питання децентралізації. Стільки нахомутали і на Одещині: по Зорі, і по Саратській, і по інших громадах. І на Львівщині по Львівській ОТГ: насильно приєднали масу сіл до Львівської ОТГ. Не рахуються ні з чим. Я вважаю, що це не каркас. І в основі цього каркасу, якщо лежить меморандум по співпраці з Міжнародним валютним фондом, то за такий уряд ми не повинні голосувати, тому що це удар не тільки по економіці, це удар по пенсіонерам, це удар по бюджетникам, це удар по всій державі. Ми вважаємо, що… депутатська група "За майбутнє" переконує всі фракції і депутатські групи в парламенті, і позафракційних, повинні не тільки не відправляти на доопрацювання, а нажати червоними кнопками проти такої так званої програми уряду весь уряд в цілому. І переходити, і задуматись над тим, що в цьому залі повинні сформувати коаліційний уряд, а не уряд монобільшості. Дякую. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Шановні українські громадяни, шановні колеги, шановний Прем'єр-міністр, шановні міністри! Ви знаєте, у мене щось таке дежавю сьогодні відбувається, тому що в цій ложі нещодавно сидів уряд Гончарука - і в нього точно такі ж були проблеми, як у вас. У нього була проблема комунікаційна з парламентом: не дослухалися до парламенту, не чули його, не долучали до прийняття і напрацювання рішень, не знаходили час для того, щоб народні депутати були почуті. У нас є представник в парламенті Василь Мокан, який чудово виконує свої обов'язки. Але дуже часто він сам отримує невчасно інформацію, яку повинні знати парламентарі. Я так і не можу знайти виправдання, чому коли напрацьовувались програма і коли напрацьовувалась програма економічна виходу із коронакризи… (Пане Прем'єр, ви можете поговорити пізніше, будь ласка, з депутатами?) І коли напрацьовувались програма виходу із коронакризи, ви не залучили представників профільного комітету економічного, тому що це точно не нормально, коли до нас в парламент подають якісь декларації без жодного економічного обґрунтування, без шляхів реалізації, без жодної цифри. Як ми будемо як парламент контролювати потім те, що ви нам надали? Я хочу вам нагадати, що ми не юридична канцелярія, як вважав ваш попередник Прем'єр-міністр, і ми не юридична канцелярія Кабінету Міністрів. У нас парламентсько-президентська республіка і ми повинні мати реальні механізми контролювати вашу діяльність. Тому всі комітети прийняли правильне рішення і відправили на доопрацювання вашу програму. І коли приходили урядовці, представники Кабінету Міністрів, міністри, наприклад, міністр Чернишов, він прийшов і презентував чудову програму розвитку свого міністерства. Він розуміє, що зараз треба, по-перше, вирішувати питання децентралізації, по-друге, боротися з корупцією в органах, які зараз видають ліцензії нагляду за будівництвом. Це абсолютно правильний підхід. Але чому цього немає в програмі? Чому нам подали документ і ми зараз вимушені втрачати тут час на беззмістовні розмови? Тому ми вам ставимо сьогодні "незалік" по вашій програмі. Ідіть додому і виконуйте своє домашнє завдання, щоб повернутися і ми поставили вам "п'ятірку". Тому що ми – одна команда. Ми будемо вас підтримувати. І проведіть, будь ласка, тимбілдинг стикерами, або без, для того щоб напрацювати дійсно стратегічний документ, а не те, що ви сьогодні подали до парламенту. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, 10 років тому була чудова ініціатива в нашій державі, коли на День захисту дітей дітей запрошували до Кабміну, давали свої кабінети і дитина "керувала" державою цілий день. Я переконаний в тому, що діти, які "керували" в той день державою, краще б написали програму, чим сьогодні уряд. Ви не виконали навіть програму 7 класу. Де в програмі сьогодні є енергетична безпека нашої держави? Вчора я був на шахті "Краснолиманській", якій не дали навіть зарплату за півроку шахтарям, за півроку! Відгружене вугілля. Шахтарі запитують: чому з Африки вугілля проплачується одразу, з Америки – одразу, нашим робітникам, роботягам не дають гроші навіть нагодувати сім'ю? Чому сьогодні немає програми з видобутку власного газу? Чому сьогодні знову з Америки сьогодні закуповується газ і наперед проплачуються гроші? Чому сьогодні сплачуються мільярдні премії "Нафтогаз України", а не виплачується заробітна плата людям, які тисячу метрів сидять під землею? Скажіть, будь ласка, де аудит підприємств, які були "прихватизовані" 28 років тому? Чому вони сьогодні зруйновані, чому сьогодні не покарані ті, які вбили економіки ще до вас? А ви повинні це перевірити. Чому сьогодні кожен з вас ховається за коронавірусом? Ховалися 6 років тому за війною, грабували на війні, на підривах тих баз по мільярду доларів, зривали повністю, страждали люди, і сьогодні ви ховаєтесь за коронавірусом. Коронавірус, якщо є, його треба лікувати українськими тестами. Кожен в залі повинен здати кров на антитіла. Я переконаний, що більшість народних депутатів, і взагалі людей в країні, перехворіли на коронавірус. Дешевими тестами нашими українськими, які зробили українські вчені. Чому закуповуються тести за кордоном в 30 разів дорожчі? Де ця програма? Скажіть, будь ласка, де в програмі сказано вашій: підтримка малого, середнього, великого бізнесу? Є підтримка знову олігархів, які грабують державу. Хто буде сьогодні давати допомогу бізнесу, який може все ж таки підняти з руїни нашу країну? Ми пропонуємо негайно відправити на доопрацювання. І, будь ласка, не виходьте із своїх кабінетів, поки не зробити нормальну програму для нашої держави. Дякую. Сергій Шахов, депутатська група "Довіра". Шановна президія, шановний Прем'єр-міністр, народні депутати! Сьогоднішній розгляд програми мені нагадує часи Радянського Союзу, партійно-господарський актив, який розглядає програму. Який є блискавичний аналіз, сама програма сама програма дуже яскрава, і була дуже скромна реалізація цих програм, які ми бачили на власні очі в ті часи. Так само і сьогодні намалювали яскраву програму чергову, але перший реальний крок, який потрібно було зробити уряду, який стосувався підвищення виплат лікарям на 300 відсотків від зарплати, які борються з коронавірусом, він був провалений. Натомість в той же час, на тому ж тижні були заплачені 27 мільярдів за обслуговування зовнішніх запозичень фінансовим спекулянтам, які скупили облігації займу нашої країни. Ми вважаємо, що уряд повністю переплутав пріоритети в своїй роботі: замість підтримки власного виробника, власних громадян, власної економіки, він займається обслуговуванням зовнішніх кредитів, не зробивши жодної спроби провести реструктуризацію зовнішньої заборгованості. Ми порахували: навіть на папері в цій програмі на всіх безробітних, реальний сектор, підтримку малого і середнього бізнесу - на все виділено 100 мільярдів гривень, це в 20 раз менше, ніж сусідня Польща. При тому на обслуговування зовнішньої заборгованості заплановано 144 мільярди, 27 з них виплачено на минулому тижні. Ми вважаємо це абсолютним знехтуванням національних інтересів нашої країни і наших громадян. Тому наша фракція "Опозиційна платформа - За життя" ініціює Постанову про відставку цього уряду, і єдина постанова по відношенню до цього уряду, яку ми підтримуємо, це буде постанова про відставку всього складу уряду. Дякую за увагу. Будь ласка, народний депутат В'ятрович Володимир Михайлович. Порошенко Петро Олексійович, фракція Політичної партії "Європейська солідарність". Дорогі друзі, 7 місяців тому в цьому залі тут уже розглядали програму діяльності уряду, але мало хто навіть в цьому залі згадає прізвище, хто доповідав тоді програму дій уряду. Бо уряд зараз – це лише smokescreen, димова завіса, яка має прикрити реального господаря, людину, яка несе повну відповідальність за ситуацію в країні. І прізвище цієї людини – Володимир Зеленський. Він є Прем'єр-міністром, він є міністром економіки, міністром соціальної політики, він є міністром внутрішніх справ і він є Генеральним прокурором України. В травні минулого року наша команда передала країну з економічним зростанням 4,5 відсотки річних, з повною скарбницею грошей. в грудні місяці вони створили комітет рятування промисловості від самих себе. За 8 місяців їм вистачило для того, щоб довести ситуацію до поточного стану. В цьому залі звучали самокритичні слова Президента. Я їх цитую: "Економіка брала розгін, спіткнулася і ризикує проїхатися обличчям по землі". Це слова Зеленського, коли розглядалася програма. Зараз економіка на землі. І щоб рятувати економіку, щоб рятувати робочі місця, щоб захистити людей – діяти треба негайно. Треба визначити галузі, які потребують найбільшої підтримки. Треба захистити малий та середній бізнес відтермінуванням сплати банківських відсотків, відтермінуванням сплати податків. Припинити корупційні зловживання з ПДВ. Припинити корупцію на митниці. Припинити кризу в енергетиці. Припинити розмови і починати нарешті діяти. Інвесторам потрібні не няні - інвесторам потрібний надійний захист і виконання зобов'язань держави. Треба негайно переглянути Закон 1210. І якщо це основа вашої податкової політики, краще не робити нічого. Я наголошую і закликаю Президента забезпечити формування професійного технократичного уряду. І звертаюся до керівництва Верховної Ради негайно видати нам підписні листи для збору підписів про недовіру цьому уряду. Експеримент з новими обличчями провалився. Україною управляти – це не є вечір гумору чи конкурс краси. Це є високоінтелектуальна і високо фахова справа. Слава Україні!

ми через 3 місяці розглядаємо в цьому залі. Це саме той папірець, який на 9 сторінок. Саме той папірець, який всі комітети, які розглядали, не прийняли. І це саме той папірець, який сьогодні ми з вами відправимо в утиль. Але, ви знаєте, я не хочу багато приділяти уваги цим 9 сторінкам. Ми вже його розглянули. Я хочу поговорити про інше. Ви знаєте, уряд не знайшов "нянь" для бізнесменів. Але чомусь вирішив, що ми з вами є "нянями" для уряду. ми із фракцією "Голосу" вирішили допомогти уряду і зібрали такий рюкзачок для урядовця. Що тут є? Щоб вони наступний раз працювали гарно над документами, по-перше книга по економіці, знайдете там багато цікавої і важливої інформації. По-друге, ми вклали маску - це єдине, що ви дали лікарям для захисту, і щоб ви пам'ятали про вашу відповідальність. Ми дали вам мильні бульбашки для того, щоб наступного разу, коли ви вирішите замилити очі і собі і громадянству, і нам, шановні народні депутати, ви не витрачали бумагу. Ось вам мильні бульбашки. Ми вам дали розрахунки… А, ні. Це дуже складно - розрахунки бюджету - для вас. Непотрібно вам воно. Ми вам даємо "Програму уряду для "чайників". Тут, як ви полюбляєте: хмарка з слів, стікери, слогани і головне питання і слоган – "не робити дурниць". Це те, що точно допоможе цьому уряду протриматись ще трішки. Ну і останнє, так сказати, щоб вам було в користь: ми вам даємо шоколадку. Вона, по-перше, допомагає, а, по-друге, ви пам'ятаєте, цей відомий слоган про те, щоб не гальмувати і не затягувати розгляд програми на три місяці. Ну і найголовніше, шановні народні депутати, а тепер без жартів. Цей документ, який вони назвали програмою, він нікчемний, він дає їм імунітет на рік. І я вдячний кожному з вас, який на комітеті дав справедливу оцінку цьому папірцю. Тому я закликаю вас всім разом сьогодні не голосувати за цю програму, не голосувати на відправлення на доопрацювання цього документу, воно йому не потрібно, нехай будуть без імунітету, а разом провалити, натиснути червону кнопку, і потім взяти ті напрацювання, слушні напрацювання, які є у кожному комітеті, і зробити з них програму діяльності, по якій далі буде працювати наш парламент. Ну, а уряду нагадаємо, що як тільки буде провалена ваша програма, то є всі юридичні можливості для того, щоб збирати 150 підписів і відправляти уряд у відставку. Дякую. Запишіться, будь ласка, на виступи від народних депутатів. Приходько Наталія Ігорівна. Колтунович Олександр Сергійович. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановні виборці. Колтунович, "Опозиційна платформа - За життя". На жаль, вимушений констатувати, що за 9 місяців роботи монобільшості вже другого Кабінету Міністрів наша країна стає непригодною для проживання, точніше, непридатною, усі макроекономічні показники провалені. Тут попередній виступаючий говорив про те, що було зростання 4,6 відсотків ВВП. Це дійсно правда, але зростало промислове виробництво, не реальні доходи населення і інше. На сьогоднішній день, на жаль, все провалене, і це результати тієї роботи і безпосередньо цього Кабінету Міністрів. Усі ті ваші концепції деконструктивізму, деструктуралізму і інших шизофренізмів, вони призвели до того, що у нас абсолютно провалений бюджет. За п'ять місяців цього року у нас мінус 52 мільярди гривень загальний фонд державного бюджету. У нас рекордні в історії України - 650 мільярдів гривень - запозичення в державному бюджеті України. У нас виплати 450-490 мільярдів гривень за державним боргом. Фактично країна живе в борг тепер для того, щоб покривати свої соціальні зобов'язання. І що найголовніше, ця програма, безумовно, її зараз ніхто не підтримає, але, на жаль, нова програма на 80 сторінок, яку нам сьогодні презентували, точніше, не сьогодні, а на днях, вона так само пуста. Вона єдине чим відрізняється, то тільки матрицями SWOT-аналізу і інфографікою, там немає жодних розрахунків. Більше того, там замість розрахунків є аналіз, який закінчується 2018 роком. У мене запитання: ви що, прийшли з 1 січня 19-го року, що ви берете за базу порівняння 18-й рік? Абсолютний нуль, і тут навіть немає, що говорити. Я погоджуюсь зі своїм колегою, що нам не потрібно заслуховувати і повторно доопрацьовувати цю програму, нам потрібний новий Кабінет Міністрів, який буде працювати на благо не окремих енергетичних баронів, а на благо національної економіки і громадян України. Ще один дуже важливий момент: зовнішня торгівля локомотив, ринки збуту. Що пропонує цей Кабінету Міністрів уже у другій своїй програмі? А він пропонує, замість того щоб повертатися на євразійські ринки, нам пропонується зони вільної торгівлі з Великобританією. Уявіть собі, куди ми йдемо і які там будуть асиметричні умови торгівлі і нарощення імпорту на території України. Безумовно, ми не будемо підтримувати цю програму. І ми вважаємо, що цей уряд все-таки шкодить національній економіці. Але ми закликаємо зібрати навіть з керівників комітетів, зібрати з тих депутатів, які були обрані, і запропонувати ту економічну програму, новий економічний курс, який буде піднімати реальний сектор економіки, промислове збільшувати реальні доходи населення і встановлювати справедливу тарифну політику у всіх сферах життєдіяльності. Дякую за увагу. Шановні колеги, шановні присутні! Ми розуміємо, що в цьому залі всім зрозуміло, що це ніяка не програма і що ми втрачаємо час просто нінащо, тому що справжня програма уряду – це меморандум, який вони підписали з Міжнародним валютним фондом. І ми всі дуже розуміємо, що це є стратегія, тому що наш уряд - це сьогодні філіал Міжнародного валютного фонду, і вони виконують ті інструкції, які їм там доводять. Тому в першу чергу ми вимагаємо, щоб уряд нам доповів, довів, що вони підписали і за рахунок кого й чого вони збираються це виконувати. Тому що те, що ми бачимо, то в меморандумі вони далі хочуть продовжувати медичну реформу Супрун: закривати лікарні та скорочувати сьогодні лікарів. І те, що тут Прем'єр каже "дякую лікарям", то, шановний пане Прем'єр-міністре, та не дякувати вам треба лікарям. Знаєте, це як в пословиці: "От него ждали денег, а он все подавал надежди". Так від вас чекають сьогодні лікарі реальної підтримки, грошей, заробітних плат, а не "дякуємо". Подякують ті громадяни, яким вони сьогодні рятують життя. Друге питання – це питання освіти. Те, що ви підписали з Міжнародним валютним фондом, - це закриття шкіл, це сьогодні скорочення вчителів. Та хватить знущатися над нашими дітьми! Дайте їм можливість отримувати якісну сьогодні освіту. Слухайте, а те, що ви й далі збираєтесь підвищувати тарифи, та хто вам надавав право це підписувати? А те, що пенсійна реформа - це взагалі жах, тому що ви берете на себе зобов'язання не змінювати сьогодні ні соціальні стандарти, не переглядати сьогодні забезпечення Пенсійного фонду України, створювати якісь колекторські агенції, сьогодні ніяким чином не рухатися в бік підтримки нашої промисловості та національних виробників. Шановний Прем'єр-міністре, шановний уряд, не треба створювати тут фікції і імітувати свою таку бурхливу діяльність. Ну, в першу чергу, ну, якщо ви не вмієте собі забезпечити план дій, "Опозиційна платформа – за життя" підготувала вам антикризовий план, і ми готові вам покроково розказати, що треба сьогодні робити. Ну, якщо немає у вас бажання працювати, так не ставте експерименти, не знущайтесь над країною, напишіть, будь ласка, заяву, ми із задоволенням її проголосуємо, вже відпочивайте. Тому що 3 місяці ви пробули на карантині замість того, щоб приймати антикризові заходи та рятувати людей та країни. Тому ми не будемо це підтримувати і вимагаємо вашої відставки. Дякуємо.

Запросіть народних депутатів до зали, переходимо до голосування після виступу Прем'єр-міністра України. Шановні народні депутати, ще раз, в черговий раз висловлю вдячність тим комітетам, які конструктивно попрацювали спільно з міністрами і з урядом над планом планом дій, над Програмою дій уряду. На сьогодні це ґрунтовний документ з розрахунками, висновками, з цілями, конкретними датами досягнення цих цілей і результатів. Тому, звичайно ж, напрацьовані документи дадуть нам основу і бачення, куди рухатися, які реформи є пріоритетом на сьогодні в Україні і як ми маємо реалізувати реформи на користь людей і на користь нашої держави Україна в непростий, в нелегкий час. Дякую за увагу. Дякую. Переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця. (Шум

я ще не говорив, за що голосуємо. Я обов'язково проговорю. Формулювання щодо голосування я обов'язково озвучу. Я ще не говорив. Я запросив народних депутатів до зали, щоб підготувалися до голосування. Готові голосувати? Відповідно до статті 85 Конституції України, статті 227 Регламенту Верховної Ради України та пропозиції комітету ставлю на голосування для прийняття в цілому проекту Постанови (реєстраційний номер 3330/П) про направлення на доопрацювання Кабінету Міністрів України Програми діяльності Кабінету Міністрів з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених при її обговоренні. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. На доопрацювання. Ще раз повторюю. Прошу підтримати та проголосувати. За-245 Рішення прийнято. По фракціях, будь ласка, покажіть. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Постанови про звільнення Пристайка Вадима Вадима Володимировича з посади Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить звільнення з посади членів Кабінету Міністрів України. Відповідно до статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Прем’єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про звільнення Пристайка Вадима Володимировича з посади Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, відповідні матеріали вам всім роздані. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-284 Рішення прийнято. До слова запрошується Прем’єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль. Шановний пане Голово Верховної Ради, шановні народні депутати, стосовно питання звільнення віце-прем'єр-міністра пана Пристайка Вадима Володимировича, то звільнення відбувається у відповідності до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України, внесено відповідне подання. І від себе особисто, від уряду хочу подякувати Вадиму Володимировичу, сказати велике спасибі за ту пророблену роботу і підтримку, системність, бойовий дух. Ми пройшли разом певний шлях. Визначний професійний дипломат. Я впевнений, що Вадим Володимирович продовжить служіння і свою роботу на користь і благо, інтереси нашої країни. Дякую йому. також повідомляю, що після звільнення Вадима Володимировича буде внесена відповідна кандидатура на посаду Віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції, яка буде запропонована вашій увазі. Дякую. Прошу підтримати. Дякую. До слова запрошується для співдоповіді голова комітету, вибачте, перший заступник голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Галайчук Вадим Сергійович. Шановна президія, дорогі колеги, за дорученням Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом на своєму засіданні 3 червня 2020 року розглянув проект Постанови Верховної Ради України про звільнення Вадима Пристайка з посади Віце-прем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції країни (реєстраційний номер 3583) (від 03.06.2020) За результатами розгляду, з'ясувавши позицію народних депутатів - членів комітету, обговоривши це питання, комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України заслухати звіт про роботу Пристайка Вадима на посаді Віце-прем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції та визначатись шляхом голосування за відповідний проект Постанови Верховної Ради України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, необхідно обговорення чи можемо голосувати? Необхідно. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти, по фракціям.

повністю звітував по своїй роботі, і не тільки Пристайко, а всі. Ми бачили, попередній уряд як втік за 3 хвилини. Не хотілося б, щоб цей уряд так тікав, дуже добре, що кордони закриті. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра".

Доброго дня! Ну, по-перше, ми хотіли би зауважити, зокрема представникам уряду і майбутньому, напевно, Віце-прем'єру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також міністру закордонних справ, що ви все ж таки, попри те, що міжнародна політика - це пріоритет Президента, ви не заступники голови Офісу Президента, і ми би дуже хотіли побачити нарешті системну роботу. Мало того, кожних 3 місяці зміна Віце-прем'єра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції насправді дуже дивна. Питання: у нас змінюється стратегія, чи у нас кожні 3 місяці якісь проблеми в голові, чи це нам надає більшої стабільності на політичній арені? І востаннє хотілось би попросити все ж таки визначитися з пріоритетами. ганьба, і сором насправді уряду – написати цих 5 рядочків зовнішньої політики, які у вашій програмі недолугій. Це ганьба на всю не тільки Україну, а й зовнішній світ. Мені важко там знайти і наших партнерів, і стратегію в принципі зовнішньої політики, яка на сьогодні існує і є хаотичною… не існує і є хаотичною. ви знаєте, вона така спорадична, що насправді вона виникає лише там, куди приїжджає Президент. І хочу досі побачити все ж таки результати поїздки в Оман, що ж ви там напрацювали. Дякую. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Ну, насправді, по-перше, що треба було б зробити сьогодні, це почути звіт Пристайка. Тому що практику таку, коли міністр заочно звільняється, міністри заочно призначаються, треба в нашій країні припиняти. І однозначно Прем'єр-міністр повинен як мінімум приходити на засідання фракцій і презентувати своїх кандидатів, і чому вони звільняються, і пояснювати логіку, за яким принципом вони призначаються, і чому окремі кандидати, вони агітували за політичні партії, які діаметрально протилежні поглядам тієї політичної партії, яка вас призначила на цю посаду. Це все треба розуміти. Ми розуміємо, що дуже багато є професійних питань. Дійсно, уряд повинен бути технократичний. Але ваша участь безпосередня і логіка прийняття рішення як керівника уряду, вона для нас важлива. Тому я вас прошу майбутнє: кожен раз, коли будь-які кадрові зміни відбуваються… Бог з ним, це ваше питання, ми підтримаємо, ми посилимо ваш уряд будь-яким міністром, якого запропонуєте, якщо він дійсно є професійним, але, будь ласка, знаходьте час приходити на фракцію, говорити з нами, пояснювати, чому ті чи інші кадрові зміни необхідно проводити. І практику, коли ми заочно звільняємо зараз в країні, де міжнародна політика на першому плані, в країні, в якій зараз війна відбувається, це абсолютно неприпустимо, коли віце-прем'єр такий звільняється. ми повинні чути його звіт тут, у парламенті, він повинен сказати, що він зробив, що він приніс для України за час свого перебування на цій посаді. І іншої логіки бути не може. Тому на майбутнє я прошу вас, щоб тільки так і було. Тому що в противному випадку ми будемо тоді голосувати проти будь-яких таких ваших пропозицій. Дякую за увагу. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". ГОЛОВУЮЧИЙ. Величкович Микола Романович. 11:07:15 ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Прошу передати слово Іванні Орестівні Климпуш-Цинцадзе.

в цих урядах не мають значення. Всі рішення стосовно зовнішньої і внутрішньої політики приймаються на Банковій. В уряді сидять просто виконавці. Я про факти. Я про те, що ця влада декларує європейську і євроатлантичну інтеграцію, а насправді реалії виглядають інакше: ми зробили безвіз, а ви, панове, зробили безвиїзд. Ви призначили віце-прем'єра з євроінтеграції відповідальним за захист прав заробітчан. Та наших заробітчан треба захищати від нашого ж уряду. І треба було тоді зробити омбудсмена із захисту прав людини цим відповідальним або найпотужнішого міністра цього уряду. В парламенті кажуть про гнучкість, в уряді кажуть про неможливість досягти стандартів, а насправді рішення... стандартів НАТО, і рішення приймаються, які йдуть всупереч нашим зобов'язанням з європейської і євроатлантичної інтеграції. Колеги, європейська і євроатлантична інтеграція – це не зовнішня політика, це кропітка серйозна робота, системна робота всіх внутрішніх міністерств і відомств. І ось ця, на мою думку, ця карусель, яку придумали із змінами змінами віце-прем'єрів постійних з цього напрямку означає, що немає реального наміру рухати Україну на виконання стратегічних цілей до членства в ЄС і НАТО. Інакше я цю чехарду і ці зміни, і цей дитсадок пояснити не можу. Дякую. Дякую. Шановні колеги, Колтунович зараз з мотивів від ОПЗЖ. І після цього переходимо до голосування. Всі бажаючі виступили? Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Олександр Сергійович Колтунович. Дякую, шановний пане Голово. Я хотів би відповісти деяким депутатам, які задавали запитання: а чому немає звіту? А немає звіту тому, що ті обіцянки, які давалися, вони не були виконані. Обіцяли перегляд, поглиблений, всеохоплюючий, зони вільної торгівлі в кращу сторону. Та переглянули так, що у нас за підсумками І кварталу 20-го року експорт товарів в країни ЄС зменшився на 8,6 відсотки. Ось як у нас здійснюється експансія наших товаровиробників на європейські ринки. Ще один момент. У нас же ж мовчать, тому що ми маємо зобов'язання не тільки економічні, а по імплементації технічних регламентів і стандартів, для того щоб у нас підвищувалася конкурентоспроможність національної економіки. Що зроблено? Нічого. Рейтинг глобальної конкурентоспроможності мінус дві-три позиції щороку. Ось як у нас відбувається євроінтеграція. Тому, безумовно, ми підтримуємо відставку такого віце-прем'єр-міністра, і, на жаль, результати його діяльності відобразились негативно для національної економіки. Дякую за увагу. Лубінець Дмитро Валерійович. І підготуйтесь до голосування. Шановна президія, шановні народні депутати, пане Прем'єр-міністре, члени уряду! Депутатська група, партія "За майбутнє" буде голосувати за відставку Дійсно, ми погоджуємося з нашими колегами, що практика відправляти у відставку повинна бути тільки після звіту на цій трибуні кожного члена уряду. Так само, користуючись нагодою, хотів би вам повідомити, пане Прем'єр-міністре, що, за словами вашого міністра юстиції, права людини не є в фокусі Кабінету Міністрів. Після цього в будь-якій іншій державі такий міністр би написав заяву про відставку або була б реакція Кабінету Міністрів України. У нас, виявляється, Кабмін працює на будь-які речі, окрім людей, окрім захисту прав людини. Тому, безумовно, практику відправляти у відставку за власним бажанням ми підтримуємо, але дуже скоро буде відставка всього уряду, якщо ви не зміните свою позицію до парламенту. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця.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

Вадима Володимировича з посади Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (реєстраційний номер 3583). давайте голосувати. Прошу підтримати та проголосувати.

За-296 Рішення прийнято. Я пропоную подякувати пану Пристайку за його роботу в уряді. Дякую. (Оплески) Переходимо до наступного питання порядку денного. Питання про призначення на посаду членів Кабінету Міністрів України розглядається Верховною Радою України згідно зі статтями 83, 85 та 114 Конституції України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій, які внесені депутатською фракцією Політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України і яка має право коаліції депутатських фракцій, у Верховній Раді України. Відповідні матеріали вам роздані. Переходимо до їх розгляду. Вам запропонований проект Постанови про призначення Стефанішиної Ольги Віталіївни Віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Слово для доповіді має Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, отже, на посаду Віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції пропоную Верховній Раді призначити пані Ольгу Стефанішину. Вона висококласний спеціаліст, керувала Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції фактично 3 роки. Дуже глибоко занурена в тематику та розуміє, де ми Ви знаєте, в нас інколи євроатлантична інтеграція сприймається як виключно зовнішньополітична історія. Але ж насправді – це про реформи всередині країни. Це не європейцям потрібно, а нам потрібно з вами провести реформи, щоб мати успішну країну. Ми маємо рухатись виключно по найкращих світових практиках. При цьому цей рух має бути паралельним в усіх галузях. Ще одне надважливе і складне завдання, яке буде стояти перед новою віце-прем'єркою, - це проведення переговорів з нашими європейськими партнерами щодо перегляду Угоди про асоціацію з ЄС, особливо в питаннях торгівельних квот. Очікуємо з цього питання активної співпраці і з МЗС, і з парламентом, і з Офісом Президента. Власне, це і є ключові завдання Дякую за вашу увагу. І вношу відповідне подання. Проект постанови щодо призначення Стефанішиної Ольги Віталіївни Віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Прошу вас підтримати. Дякую. Дякую, Денисе Анатолійовичу. Шановні колеги, є пропозиція: зараз до 5 хвилин виступ кандидата, після цього запитання від депутатських фракцій і груп, по одному запитанню, після цього позиція комітету. І переходимо до голосування. Немає заперечень? До слова запрошується кандидат на посаду віце-прем'єр-міністра Ольга Віталіївна Стефанішина.

Доброго дня, шановні колеги! Дякую за можливість сьогоднішнього виступу. Насправді в умовах світової економічної кризи, яка торкнеться точно не лише України, а і всього світу, питання європейської і євроатлантичної інтеграції набувають ще більшого значення, і вони стають не політичним процесом, а умовою виживання України. На сьогодні ми маємо найбільший ринок - ринок Європейського Союзу, який є на нашому континенті. Це той ринок, який ми маємо розширювати для себе, і ця географія має розширюватися. На сьогодні… Саме тому зараз я вважаю за необхідне озвучити кілька пріоритетів, які дозволять нам виходити на переговори з Європейським Союзом, з НАТО не як суб'єкт зовнішньої політики, а як повноправний гравець на світовій арені. Сьогодні ви всі мали можливість ознайомитися і почути слова Президента, багато хто з вас говорив, а також це пріоритет уряду, стосовно захисту національних товарів, захисту національного товаровиробника, захисту національної економічної безпеки. Саме це можливо зробити зараз в рамках започаткування перегляду Угоди про асоціацію, вже на початку 2021 року переходити до цього процесу. Так само, оскільки наші пріоритети щодо європейської і євроатлантичної інтеграції є незмінними, ми маємо наполягати на тому, щоб і фінансування було співрозмірне тим реформам, які впроваджує Україна на шляху до європейської інтеграції. Так само я вважаю за необхідне, провести перемовини щодо збільшення обсягу фінансування, не кредитного, для України, доступу до програм транскордонного співробітництва, розширення двостороннього співробітництва з країнами-сусідами стосовно розвитку інфраструктурних і проектів, які забезпечать лібералізацію торгових послуг. Так само ми маємо впровадити вже ті зміни законодавство, які були ухвалені нинішнім парламентом, щодо митної лібералізації, оскільки, як вже зазначалося, сьогодні динаміка торгівлі з Європейським Союзом перестає бути такою високою через те, що ми маємо розпочати впровадження тих змін, які були ухвалені. Це є пріоритетною роботою на посаді віце-прем'єр-міністра. І знову ж таки робота у напрямку ЄС та НАТО є командною роботою. Неможливо робити, впроваджувати ці реформи без взаємодії з парламентом, з Президентом, з урядом. Тому я вважаю, що посада віце-прем'єр-міністра - це посада операційного менеджера цього процесу, який забезпечує щоденне досягнення великих результатів, даючи результат щодня. Дякую за увагу. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, запишіться на запитання від депутатських фракцій і груп: одна хвилина - на запитання, дві хвилини - на відповіді.

Доброго дня, шановні друзі. Шановний претенденте на посаду віце-прем'єр-міністра, ми, звичайно, шкодуємо, що кандидат на віце-прем'єр-міністра не знаходить часу на зустрічі із депутатською групи партії "За майбутнє", на відміну від інших претендентів на цю посаду, і це той чинник, який нас стримує віддати голос. Але в зв'язку з цим я хочу все-таки запитати вас щодо невідворотності курсу на інтеграцію до Північноатлантичного альянсу в силу того, що ми сьогодні звужуємо цю співпрацю через ряд обставин, пов'язаних із боротьбою коронавірусною хворобою. Яка ваша позиція з цього приводу? Дякую. Дякую за запитання. Україна є парламентсько-президентською республікою, тому діалог з парламентом взагалі є поза сумнівом. Це перше. Друге. Питання незворотності курсу полягає не в політичних рішеннях, незворотність курсу полягає в тому, що Європейський Союз та країни Європейського Союзу - це ті країни, в першу чергу, які є сусідами України. Тому європейська інтеграція – це природній процес для нашої країни. Важливо зробити так, щоб процес європейської, євроатлантичної інтеграції відбувався на основі, в першу чергу, національних інтересів України. За умови злагодженої роботи всіх гілок влади, злагодженої роботи всередині уряду це можливо.

Ольга Стефанишина, фракція "Голос". Я хочу сказати, що працювала з Ольгою в уряді кілька років тому, і знаю як ефективну людину, яка знає свою справу. Хочу Ользі побажати удачі в цьому уряді, адже їй буде нелегко з такими колегами, наприклад, як пан Максим Степанов, який вже прославився закупівлею костюмів захисту для лікарів удвічі дорожче, які досі майже не доїхали до лікарень. До речі, колеги, підходьте підписувати постанову про його відставку, також, будь ласка, підходьте підписувати постанову про відставку пана Авакова, з яким також Ользі буде нелегко. А Олю хочу запитати: які ви ставите показники ефективності вашої роботи? Ну і принагідно побажати удачі. Думаю, нам треба зробити спільне фото, щоб нас не плутали.

формування внутрішньої позиції України стосовно формату і обсягу перегляду політичної і економічної Угоди про асоціацію, перегляд умов фінансування України не лише як країни, з якою співпрацює ЄС, адже ми говоримо про інтеграцію ринків; і третє – це налагодження взаємодії у форматі уряд-парламент-Президент стосовно розробки, прийняття, реалізації та просування рішень у напрямку виконання угоди річних національних програм Україна-НАТО на основі національних інтересів України.

Дякую. Григорій Немиря, фракція "Батьківщина". У мене питання до кандидата таке. У випадку, якщо ви будете затверджені сьогодні, ви станете третім Віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за 9 місяців це світовий рекорд, мабуть, з точки зору такої кадрової чехарди, - я хочу, щоб ви відповіли на запитання, яка, на вашу думку, причина, що Україна змінює вже третього віце-прем'єр-міністра, три віце-прем'єр-міністра, з одного і того ж питання за 9 місяців? Важливо на нього відповісти, тому що, якщо не буде відповідь, наступні пару місяців - і буде новий ще віце-прем'єр-міністр. Як ви для себе даєте відповідь на це питання? Дякую. Дякую, пане Григорію, за запитання. Я думаю, що основне – це те, що попри зміни в посадах і в прізвищах віце-прем'єр-міністрів треба забезпечити сталість бюрократичних процесів, сталість налагодженої роботи. Я бачу це як пріоритет на цій посаді. Тому що, як ви можете подивитися з моєї біографічної довідки, я маю достатньо тривалий стаж роботи в державній службі і розумію, наскільки можуть можуть іноді негативно впливати політичні зміни на реалізацію тих чи інших пріоритетів реформ. Тому одне з моїх завдань буде - забезпечити сталість тих змін, які я планую впроваджувати разом з урядом і парламентом.

Доброго дня! Спершу я би хотів короткий коментар з приводу того, що абсолютно аргументовано і справедливо запитав пан Немиря. Ви знаєте, коли три людини, професійні якості яких не мають сумнівів, послідовно змінюють один одного за 9 місяців на одній і тій самій посаді, то невипадково в дипломатичних колах, в тому числі і в європейських, ходить справедлива підозра, що мова іде лише про бажання позбутися одного фахового дипломата і відправити його подалі від президентської команди. І заради цього були, власне, всі ці ротації проведені. А тепер, власне... Тому що не спрацювався з одним із очільників Офісу Президента. тепер, власне, запитання. Мій колега пан Рабінович нещодавно вніс законопроект щодо створення спеціальної економічної зони в Одесі. Є аналогічні законопроекти інших депутатів. Скажіть, будь ласка, як ви плануєте вести переговори з Європейським Союзом щодо того, що... Вибачте, часу я не буду додавати, Олег Анатолійович. Питання нема – далі. Герасимов Артур Володимирович. ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановна пані Ольго, на річній прес-конференції Президент Зеленський, який згідно Конституції відповідає за зовнішню політику, і внутрішню так само, жодним словом не згадав євроатлантичну інтеграцію. Один раз згадав Крим, один раз згадав Донбас, ну а далі говорив про дороги і таке інше. Так само керівництво парламенту сьогодні говорить, що нам потрібна більша гнучкість в питаннях євроатлантичної інтеграції, замість того, щоби вимагати і від парламенту, щоби євроатлантична інтеграція стала нашим дороговказом. Чи означає це, що ви є зараз членом команди, є зараз членом команди, ідеологічно членом команди, яка вважає євроінтеграцію несуттєвою, неважливою? І Президент, ми бачимо, вчора відкривав дитячий садочок, пив каву в кав'ярні (без маски, до речі) разом зі своїм Офісом Президента. Чи є це вашою ідеологією? Ну, і до Голови Верховної Ради. Ми вимагаємо надати нам підписні листи на відставку уряду. Дякую. Дякую, пані Ірино, за запитання. Я дуже коротко відповім на це питання. Можливо, Президент у своїй прес-конференції і не згадав жодного разу про європейську, євроатлантичну інтеграцію. Разом з тим, 26 травня він затвердив Річну національну програму співробітництва з НАТО, яка базується на форматі Плану дій щодо членства, розробленого розробленого разом з європейськими партнерами, що, незалежно від того, чи були запитання або відповіді, які відображають ідеологічну платформу Президента, підтверджуються справами і конкретними заходами, які будуть реалізовуватися урядом на основі політики, яка формується Президентом.

після того співробітництво якось так призупинилося. Чи будете ви скликати, чи будете ви приймати активну участь та призначати представників від уряду? Дякую за запитання. Дійсно, враховуючи те, що питання європейської, євроатлантичної інтеграції – це не питання дипломатичних відносин, не питання перемовин лише з європейськими партнерами, це в першу чергу внутрішня робота, яка охоплює всі сфери від соціального захисту до транспортних, інфраструктурних проектів, взаємодія системна налагоджена між урядом і парламентом є ключовою. Очевидно, що цей діалог має продовжуватись. Враховуючи пріоритети, які я вже озвучила, порядок денний такого діалогу буде точно і я сподіваюся, що буде підтримка в парламенті і по роботі цієї платформи. Дякую. Ми переходимо до заслуховування позиції комітету. До слова запрошується перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом Вадим Сергійович Галайчук. Після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Шановна президія, колеги, за дорученням Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом на своєму засіданні 3 червня розглянув проект Постанови Верховної Ради України про призначення Ольги Стефанішиної Віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (реєстраційний номер 3584) (від 03.06.2020 року). За результатами розгляду, з'ясувавши позицію народних депутатів, члени комітету всебічно обговорили питання і комітет вирішив підтримати відповідний проект постанови Верховної Ради України за умови ухвалення Постанови, реєстраційний номер 3583, про звільнення пана Пристайка, який ми з вами успішно підтримали, дякую. Прошу також підтримати і цю постанову. І від себе особисто, від колег з комітету, вже сьогодні не раз звучало і ще раз нагадую: євроінтеграція – це не про дату дату вступу України до Європейського Союзу (хоча, я впевнений, що і до цього дійде), це про внутрішні реформи, це про дуже складні процеси, через які ми зараз з вами йдемо. Це про наближення українського законодавства до європейського законодавства, роль в якому належить нам з вами вирішальна. Це про наближення до стандартів, до технічних регламентів ЄС, про що сьогодні вже багато говорилося. Тому в ці процеси дуже багато вклалися і ми з вами. І необхідно затвердити затвердити цю кандидатуру, пані Ольги Стефанішиної, для того, щоб ми не призупинялися, прискорювалися в цьому процесі. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Запросіть народних депутатів до зали.

Відповідно до статті 85, 114 Конституції України ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Постанови реєстраційний номер 3584 про призначення Стефанішиної Ольги Віталіївни Віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Готові голосувати? Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-255 Рішення прийнято. Дякую. Постанова прийнята в цілому. Вітаю! По фракціям покажіть, будь ласка. Шановні колеги, наступне питання порядку денного – це проект Постанови про призначення Ткаченка Олександра Владиславовича міністром культури та інформаційної політики України (реєстраційний номер 3585) Будь ласка, не розходьтесь, почекайте. Процедурне рішення. Ми попереднього кандидата заслуховували за наступним алгоритмом: виступ Прем'єр-міністра, після цього виступ кандидата, запитання-відповіді до кандидата, після цього позиція комітету, і переходимо до голосування. Є пропозиція забрати питання і замінити їх на виступи від депутатських фракцій та груп. Я зараз поставлю на голосування перший варіант з питаннями, і після цього переходимо до голосування, або виступи депутатських фракцій. Ставлю на голосування пропозицію. Тому що ні, тому що… Ви покажіть мені, будь ласка, де це передбачено Регламентом, шановні колеги. Покажіть мені, будь ласка, де це передбачено. Шановні колеги, або можемо по скороченій. Давайте по скороченій. Де це передбачено, що неможливо? Давайте за скороченою. Постанова розглядається за скороченою процедурою. Поставлю на голосування скорочену? Скорочену процедуру? (Шум у залі) Добре. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію розглянути проект Постанови про призначення Ткаченка Олександра Владиславовича міністром культури та інформаційної політики України за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-260 Шановні колеги, "шулери" - це, я думаю, що ви себе такими вважаєте. Так, у вас є великий в цьому досвід. Дякую. Слово для доповіді надається Прем'єр-міністру України Шмигалю Денису Анатолійовичу. Шановні народні депутати, шановний пане Голово! На посаду міністра культури та інформаційної політики пропонується призначити Олександра Ткаченка. Я вважаю, що народним депутатам не потрібне додаткове представлення Олександра Володимировича. І ви мали змогу пересвідчитись в його фаховості. Я особисто та наш уряд співпрацювали також і під час засідань Ради економічного розвитку при Кабміні. Там Олександр Ткаченко також показав і проявив себе справжнім адвокатом культурних індустрій і креативних індустрій. Ви знаєте, я вважаю, що це дуже важливо, коли міністру болить за галузь, якою він опікується. Це завжди додаткова мотивація працювати краще і це, до речі, один з критеріїв відбору до нашої урядової команди. я очікую, що новий міністр зможе представити комплексний підхід не тільки до сфери культурних ініціатив, а також і до роботи в сфері інформаційної політики. Крім того, в рамках урядової програми щодо стимулювання економіки, щодо розвитку економіки після коронакризи у нас заплановано підтримку культурних індустрій фактично на 1,5 мільярда гривень. Дуже важливо представити прозорий і раціональний підхід у цьому фінансуванні і в цих підходах. Це одне з перших завдань перед майбутнім міністром. Вношу проект Постанови Верховної Ради про призначення Ткаченка Олександра Володимировича на посаду міністра культури та інформаційної політики України. І прошу підтримати. Дякую. Дякую. До слова запрошується... Шановні колеги, будемо заслуховувати кандидата? 5 хвилин дам на виступ. (Шум у залі) Ні, без обговорення. Обговорення пізніше. Олександр Владиславович Ткаченко. Будь ласка. Добрий день, колеги! Культура, безумовно, є елементом, який цементує цю країну і суспільство та створює додаткові можливості, пане Герасимов, для її розвитку. В Україні сфера культури – це 1 мільйон людей. Щороку вони формують біля 4 відсотків ВВП цієї країни. Але їхній вклад на багато більший, бо без культури немає майбутнього, без культури немає нації, без культури не буде всіх нас. Під час кризи ми об'єдналися всією культурною галуззю: книговидавцями, кіношниками, музеями та всіма представниками культурного середовища. Я дякую їм за це, бо культурна галузь та креативні індустрії формують ДНК України. Завдяки тому, що ми об'єдналися, нам вдалося все ж таки відстояти бюджет на культуру, сформувати пакет законів на підтримку цієї сфери, для того щоб люди мали можливість зберегти роботу. Зокрема, законопроект 3377, який ми вчора проголосували одноголосно на комітеті, це перший крок назустріч українській культурі та рука допомоги від держави. Ми і надалі повинні працювати разом і не ділити країну на патріотів та зрадників. Нарешті заради культури є можливість об'єднатися. Які виклики та пріоритети? Пріоритет номер один: відновити фінансування цієї галузі. Пріоритет номер два: посилити фінансування цієї галузі. І, безумовно, завершити реструктуризацію міністерства, формування агентств, адміністративну спроможність Мінкульту та провести аудит. Реальна цифра, яку потрібно спрямувати на підтримку культури та туризму, – 3-4 мільярди гривень, щоб вижити та повернути можливості для розвитку… Олександр Владиславович, колеги вибрали скорочену процедуру. Насправді я впевнений, що у вас було багато часу довести свій професіоналізм, знання як в комітеті, так і у Верховній Раді, а до цього і на інших важливих посадах, які ви займали. Тому дякую, Олександре Владиславовичу. Слово для співдоповіді надається заступнику голові Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Кравчук Євгенії Михайлівні. Шановні колеги, вчора наш Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики фактично одноголосно, крім, здається, однієї фракції, підтримали перехід Олександра Ткаченка у міністерство. Дуже важливо, що саме предмети відання нашого комітету і предмети відання відповідного міністерства, вони повністю співпадають. Ми розпочали уже досить велику роботу по підготовці важливих для індустрій, для креативних індустрій законопроектів. Ми розраховуємо на підтримку Міністерства Міністерства культури і Міністерства фінансів, на виділення додаткових коштів для грантів для представників креативних індустрій. Наш комітет просить підтримати кандидатуру Олександра Ткаченка на посаді міністра культури та інформаційної політики. Дякую. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, запишіться по фракціям: два – за, два – проти, на виступи. Веніславський Федір Володимирович Шановна президія, шановні народні депутати, я думаю, що говорити багато за нашого кандидата на посаду цього міністерства немає потреби. За час нашої спільної роботи в парламенті Олександр показав, що він дійсно професіонал своєї справи, що він патріот України і що він гідно представлятиме це міністерство у всіх стосунках з усіма органами державної влади. Тому я закликаю усіх народних депутатів віддати свої голоси за Ткаченка Олександра, підтримати його на цій посаді. І переконаний, що нам не буде з вами соромно за його роботу в якості міністра. Дякую.

Доброго дня. Соломія Бобровська, фракція "Голос". Пане Ткаченко, ми вам не заздримо, навпаки бажаємо успіху. я маю надію, що і уряд, і Верховна Рада дасть вам можливість зробити всі позитивні зміни. Але ми хотіли, щоб і ви прийняли до відома і наші пропозиції. В першу чергу, це питання інформаційної безпеки. Воно має лунати не менше, аніж будь-які інші галузі культури і ті речі, які вам підпорядковуються. І насправді не питання плодити нові канали, які будуть мовити, наприклад, на тимчасово окупованій території і які надзвичайно важко знайти. В Луганській і Донецькій області ми не бачили трансляцій, в тому числі і коли минулого тижня їздили на схід. Я, зокрема, згадую про телеканал "Дом". Хотілося, щоб ішла мова швидше про комплексний підхід, щоб райони прикордонні не лише сходу і Криму, а й також Волині, Рівненщини, Чернівеччини, Одещини, могли чути українське радіо і телебачення. Це номер один. Нерухома культурна спадщина. Це те, що на вас звалиться, величезним пластом на ваші плечі. І ви добре знаєте, що всі дозволи, папери, гроші і відкати, вони йдуть через нерухому культурну спадщину. Наступний пункт. Не можу не згадати тут всіх одеситів, які просто масово пишуть, думаю, зокрема і до вас. Це питання Одеської кіностудії. Чи повернеться вона в державну власність? І яка роль і позиція вас щодо Одеської кіностудії? Наступне. Обласні музеї. Сьогодні можу не згадати знову ж таки про Одеський художній музей. Де дуже дивно, Одеська обласна рада в черговий раз знімає, і через суди, пана Олександра Ройтбурда з посади директора музею, і перетворює це фактично просто в якусь дивну структуру… структуру для інтересів. І останні два. Це підтримка закладів культури в ОТГ, де людський фактор є надзвичайно величезний. Люди просто закривають бібліотеки і будинки культури. Українське кіно і книги. Дайте шанс їм бути. І третє. Бажаємо успіху. Не голосуємо, але тим не менше.

Шановні колеги! Німченко "Опозиційна платформа – За життя". Дозвольте вас проінформувати про статтю 1 щодо Міністерства культури. В тому числі воно повинно забезпечувати формування державної політики в сферах кінематографії, відновлення та збереження національної пам'яті. І кого ж нам Шмигаль тут тут нав'язує? Кандидат на сьогоднішній день є бенефіціаром всієї кіноіндустрії у нас в державі. І, по-перше, він переступив закон, стосовно нього Державне бюро розслідувань розглядає справу по статті 344 Кримінального кодексу України. Про це знає Прем'єр-міністр? І стосовно зловживання. Ви пам'ятаєте, коли розглядали закон 3377, законопроект, Ткаченко тут сказав, що він хоче протягнути руки до культури. Не треба ваших рук там, там повинні руки бути чисті, холодне серце і висока честь. Шановні колеги, я дуже перепрошую, подивіться, по суті формується політика, політика правового нігілізму, коли в основу ставиться політична політична доцільність і матеріальна вигода. Хіба це не видно було у червні минулого року, коли продавлювали через гуманітарний комітет питання приватизації Одеської кіностудії для шановного пана Олександра Ткаченка? Хіба не так це було? Чому не Комітет економіки розглядав це право? А тому що він там голова комітету.

Після цього є з мотивів, і після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Доброго дня. Шановний пане Ткаченко, я хочу у вас запитати, яка буде доля у нашої Одеської кіностудії і в який термін буде розвиток нашої Одеської кіностудії, і коли вона поверне своє "былое величество"? Дякую. Відповідайте, будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. На жаль, немає можливості задати питання, вибрали. Констанкевич Ірина Мирославівна. Я в кінці дам вам з процедури, і знову ви зможете відповісти на запитання Урбанського. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, я вважаю, і маю право говорити від групи "За майбутнє" про те, що дійсно нам сьогодні потрібно підтримати кандидатуру кандидатуру пана Олександра Ткаченка на посаду міністра культури. Але при цьому я хочу наголосити на одному ключовому понятті, яке прозвучало в його слові, що культура – це є основа нашого ДНК, національного. І я сподіваюсь, пане Олександре, що ви будете дотримуватися державотворчих позицій. І в цьому сенсі я дуже прошу, щоб в пріоритеті у вас було питання національного телебачення, зокрема, суспільне телебачення, яке уже пройшло аудит і до нього є багато питань. Я сподіваюсь на те, що питання бібліотек і музеїв буде в полі вашого зору, і, зокрема, дитячі бібліотеки не будуть знищені. Я сподіваюсь, що мистецька освіта так само буде збережена в основі своїх національних традицій. І найголовніше,

Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Нарешті, нарешті через сто днів роботи цього уряду влада вирішила, що і Міністерство культури теж потрібно нам все-таки і знайшла кандидата. І звичайно, ним виявився, напевно, після довгих пошуків, людина, яка працювала гендиректором телеканалу, на якому йшов витвір мистецтва світового рівня "Слуга народу". Ну і тепер зрозуміло, що в когось з цього будуть великі плюси, а в державі будуть явно мінуси, і один з мінусів - Одеська кіностудія. Справа в тому, що компанія, в якій володіє родина пана Ткаченка, сьогодні судиться за 12 відсотків акцій Одеської кіностудії з Міністерством культури. Тож компанія пана Ткаченка буде судитися з Міністерством культури на чолі з паном Ткаченком. Конфлікт інтересів? Не чули, нічого про це не знаємо. Я вітаю вас друзі – це новий крок навіть у вашій кадровій політиці. Дякую. Процедурне… З процедури даю виступити Ткаченку. Якщо залишиться час, він відповість на запитання пана Урбанського. Я радий, що в цій країні у сфері культури є лише Одеська кіностудія, і лише тому, що я до неї маю дотичність. Ніхто не бачить "Укркінохроніку" державну, яку вкрали, ніхто не бачить Національну кінематику, яку на половину вкрали, всі бачать Одеську кіностудію. Я знаю, що в брехні немає кордонів, тому що це невігластво і хамство, яке я постійно чую з цього приводу. Так от, хочу заявити, що ніякого конфлікту інтересів не буде. Мої акції готуються до продажу, і в ніякий "сліпий траст", перепрошую, і ця справа буде зроблена найближчим часом. конфлікт інтересів, голосувати за себе я не буду.

(реєстраційний номер 3585) про призначення Ткаченка Олександра Владиславовича Міністром культури та інформаційної політики України. Будь ласка, підготуйтесь до голосування.

Готові голосувати? Готові? Ілля Володимирович, давайте голосувати. Прошу підтримати та проголосувати.

За-263 Рішення прийнято. Вітаю Олександра Владиславовича! (Оплески) Шановні колеги, не розходьтесь, будь ласка. Покажіть по фракціям. Не розходьтесь, будь ласка.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 додається особиста заява народного депутата України про дострокове складання ним депутатських повноважень у разі призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України.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 Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України, статті 7 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" народний депутат України Ткаченко Олександр Владиславович написав заяву про складання ним депутатських повноважень у зв'язку із призначенням на посаду члена Кабінету Міністрів України. Відповідно до статті 81 Конституції України, Закону України "Про Кабінет Міністрів України" я ставлю на голосування пропозицію про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ткаченка Олександра Владиславовича. Будь ласка, підготуйтесь до голосування.

Готові голосувати? А можна трошки тиші в залі, шановні колеги? Дякую. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-299 Рішення прийнято. Дякую, Олександре Владиславовичу, за ту роботу, яку ви робили в якості народного депутата України. Прошу Комітет з питань Регламенту разом з Апаратом оформити постанову за наслідками прийнятого нами рішення. Шановні колеги, відповідно до статті 10 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" особа, призначена на посаду члена Кабінету Міністрів у день у день свого призначення перед вступом на посаду складає на пленарному засіданні Верховної Ради присягу. Для складання присяги на трибуну запрошується Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішина Ольга Віталіївна.

Я, Стефанішина Ольга Віталіївна, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету Міністрів України, урочисто присягаю на вірність Українському народові. Зобов'язуюсь додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність нашої держави, обстоювати права та свободи людини та громадянина, дбати про добробут Українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства. Дякую. Вітаю вас з призначенням. (Оплески) Будь ласка, займіть місце в ложі уряду. Для складання присяги на трибуну запрошується міністр культури та інформаційної політики України Ткаченко Олександр Владиславович. Я, Ткаченко Олександр Владиславович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету Міністрів, урочисто присягаю на вірність Українському народові. Зобов'язуюся додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет та незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут Українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства. Дорогу осилить той, хто йде вперед!

Майже кожен бачив новини про заздалегідь вириті 600 могил для померлих від коронавірусу, сфальсифіковані результати тестів на коронавірус та про безладдя, котрий відбувається у Дніпрі. Під словом "безладдя" я маю на увазі і тотальну вирубку зелених насаджень у місті в порушення передбаченої законодавством процедури. На жаль, завдяки міській владі така ситуація по всьому місту, котре перетворюється на масові МАФи, кам'яні джунглі та паркувальні місця. З такою тенденцією скоро кожен дніпрянин буде платити за парковку навіть у своєму дворі. Проте міський голова Борис Філатов продовжує виправдовувати та покривати вчинки місцевої влади, висловлюючись у притаманній йому манері на своїй сторінці у Саме тому я зараз звертаю увагу Кабінету Міністрів України щодо звернення про порушення екологічних норм, про масове видалення дерев у Дніпрі. Окрім того, саме з цього питання вже зареєстровано звернення в прокуратурі Дніпровської області щодо відкриття кримінального провадження. І прошу Генерального прокурора Ірину Валентинівну взяти під контроль нагальне питання. І наостанок. Дніпро – це не тільки найбільша річка в Україні, а це ще і місто з надзвичайно великим потенціалом, котре може займати перші місця. Проте, на жаль, це нереально з нинішньою місцевою владою, котра декларує квитки у космос, хоча, можливо, там їм і місце. Дякую за увагу.

До слова запрошується голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Анатолійович Монастирський. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, хто буде наполягати на правках? В'ятрович, Дирдін. Хто ще? Володимир Володимир Михайлович, ви на кожній правці, чи, може, я вам дам там…? На кожній. Дирдін Максим Євгенович, у вас кожна правка? Одна хвилина. Включіть, будь ласка, мікрофон Дирдіну. Доброго дня! Колеги, я хотів, була правка 25. Я наполягав на ній, щоб її було розглянуто у Верховній Раді. Проте нормальний діалог з головою комітету, з паном Монастирським, і його переконання в тому, що певні моменти є позитивними в тих напрацюваннях на повторному другому читанні, було прийнято рішення не наполягати, але взяти до уваги про те, що нормальна робота голови комітету із депутатами

В’ЯТРОВИЧ В.М. Доброго дня, шановні колеги! Ця правка стосується в принципі всього законопроекту. По-перше, як слушно зауважує науково-експертне управління, не може Кримінальний кодекс містити конструкції, які не мають правової визначеності. Користуючись нагодою, хочу звернутись зокрема до представників Міністерства внутрішніх справ і пана Авакова. Це закон, а не кримінальний роман. Не може українське законодавство оперувати кримінальним жаргоном, навіть, якщо цим, таким жаргоном, оперує законодавство Грузії та путінської Росії. Україна – це все-таки європейська держава. І ніяких "злодіїв в законі" та іншої термінології з бандитських "понятій" в наших текстах законів не повинно бути. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 14 В'ятровича. Прошу визначатись та голосувати.

За-41 Рішення не прийнято. Наступна правка 15, В'ятрович. термінологію якоюсь бандитською "фенею", яка, на жаль, присутня в цьому законопроекті. Може, для нинішньої влади, яка все більше стає, починає діяти бандитськими методами і повертає до влади методи часів Януковича, така лексика і ближча, але це не привід для того, щоб пропихати таку лексику в українське законодавство. Прошу підтримати цю правку і не допустити цього в українському законодавстві. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування 15 правку В'ятровича. Прошу визначатись та голосувати.

За-46 Рішення не прийнято. Наступна правка, В'ятрович, 21-а. 12:36:20 В’ЯТРОВИЧ В.М. Комітет до другого читання вилучив зміни до 28 статті Кримінального кодексу, але проблему не знято, а перенесено до інших статей. Шановні панове депутати, які "вори в законі" можуть бути в українському законодавстві? В українській мові немає слова "вор", це по-перше. По-друге, ще раз: Кримінальний кодекс – це не збірка кримінальної "фені", а все-таки закон європейської держави. І головне, що є в цьому законі, є найбільшою небезпекою. За димовою завісою буцімто боротьби з організованою злочинністю цей проект насправді пропонує переслідувати людей, які не вчиняли жодних злочинів. Кожен, хто уважно прочитає це, може зрозуміти, що проект закону є насправді спрямований на те, щоб перетворити його на інструмент репресій проти громадян. Прошу підтримати правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 21 В'ятровича. Прошу визначатись та голосувати.

Навіть зараз поліція вигадує якісь злочинні групи, щоб притягати до відповідальності волонтерів, ветеранів, опозиціонерів за злочини, які не мають жодного стосунку до тих людей. Більше ніж півроку сидять за ґратами люди, яких політичне керівництво країни просто оголосило винними у вбивстві журналіста Шеремета. Уявляєте, що почнеться, якщо можна буде судити людей за приналежність за буцімто злочинної спільноти, визначення якої, по суті, дуже туманне в цьому законі? Через це, такого не може бути в правовій державі, через це прошу підтримати цю правку. Ставлю на голосування 22 правку В'ятровича. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-47 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 70, В'ятрович. Нинішня редакція статті 255 має чіткий і логічний склад злочину: якщо люди створюють злочинну організацію чи організовують сходки злочинців для планування злочинів і координації дій між собою, вони несуть кримінальну відповідальність. 255 статті дозволятиме ув'язнювати людей на 10, 12, 15 років лише за так звану участь у злочинній спільноті і злочинний вплив, навіть якщо вони не вчинили і не планували жодного реального злочину. Знаючи фантазію слідчих і судів в Україні, практично будь-кого з громадян України можна буде засудити на 10-15 років, це більше, ніж дають за вбивство в Україні. Шановні колеги депутати, прошу підтримати цю правку і не допустити такого свавілля в українському законодавстві. Ставлю на голосування 71 правку В'ятровича. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-44 Рішення не прийнято. 71 правка, В'ятрович. 12:39:40 В’ЯТРОВИЧ В.М. Як історик я знаю, що таке комуністичний тоталітарний режим, знаю сталінську систему, і, на жаль, бачу, що від цього законопроекту відгонить сталінськими часами. Такі покарання, як 10-15 років ув'язнення, за настільки невиразний склад злочину, і взагалі навмисно розмиті формулювання складу злочину існують тільки в диктаторських поліцейських державах. Такою Україну бачить сьогодні Зеленський? Таку Україну він сьогодні будує? Ми не хочемо опинитися в такій державі. Через це прошу підтримати цю правку і не допустити такого в українському законодавстві. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 71 правку В'ятровича. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-47 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Дайте, будь ласка, 2 хвилини – Цимбалюк Михайло Михайлович. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане Голово, шановний голово комітету, пани міністри, представники Нацполіції, насправді законопроект до другого читання став більш досконалим. Але залишаються ті погрішності, про які казав колега, виступаючи перед моїм виступом, що все-таки ми вводимо розуміння, або поняття, "злодій в законі". Є досвід і європейських держав, як борються з тими, хто організовує злочинну хто організовує злочинну діяльність, хто так звані організовує мафіозні угрупування. Єдине, що ми пішли шляхом Грузії і нашого північного сусіда, і завдання ставимо для органів правопорядку, щоб все-таки побороти організовану злочинність. У мене правки стосувалися саме відхилення цих розумінь, про які я сказав. Але, користуючись нагодою, що є присутнє керівництво МВС, у мене питання. Якщо прийняття цього законопроекту посилить і дозволить все-таки ліквідувати ті злочинні угрупування, якими сьогодні керують ті люди, які себе так назвали, або їх коронували, і вони приїхали в Україну з інших держав, то тоді цей законопроект може буде прийнятий в другому читанні. І тоді керівництво правоохоронних органів бере на себе відповідальність стосовно ефективної боротьби зі злочинністю. В іншому разі – це буде правовий нігілізм. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, три правки ще В'ятровича. Після цього переходимо до голосування. Я задавав питання, хто буде наполягати на правках. Ви ж по телефону говорили, Олександра Юріївна. На яких наполягаєте? Ми пройшли по правках. Зараз у нас наступна яка? Після 124-ї ваша правка.

Отже, вдумайтесь, що написано зараз в цьому законопроекті. "Під особою, яка перебуває у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, в тому числі у статусі "вора в законі", слід розуміти особу, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив.". Моя поправка передбачає відповідальність саме за створення чи керівництво злочинною спільнотою, а також участь у злочинах, тобто за реальні якісь злочинні діяння, а не за вигадані. І через те прошу підтримати цю правку. І хотів би все-таки, щоб голова комітету відкоментував, бодай частково, мої попередні правки. Дякую.

106 правка комітетом врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-49 Рішення не прийнято. Позицію комітету озвучте, будь ласка. Якраз в цих правках і в позиції комітету було те, що ми відійшли від концепції, коли за саме визнання статусу "вор в законі" наступала кримінальна відповідальність, що, за нашим переконанням, і є порушенням принципів кримінального права. Чітко в примітці, яку ви зацитували, записано, що для того, щоб настала відповідальність за цими статтями, має бути доведено злочинний вплив, а саме: координація злочинної діяльності. Тобто злочин в даному плані є предикатним, потрібно довести набір ознак, які є перед тим, щоб порушувати провадження по 255-й. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наступна правка, В'ятрович, В.М. 107. ГОЛОВУЮЧИЙ. 107-а врахована була частково. В’ЯТРОВИЧ В.М. Врахована частково, вважаю, що не врахована. Якраз відповідаючи на відповідь пана Монастирського, він говорив про злочинний вплив. Так от, що таке злочинний вплив в цьому законопроекті? Цитую: "це будь-які дії особи, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям сприяє, спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність". Колеги, з такими нормами слідчий ДБР, прокуратури, Міністерства внутрішніх справ кожного з нас можуть притягнути до відповідальності за фіктивні злочини. Прошу не підтримувати цієї норми.

148 правка В'ятровича. Це остання ваша правка, да?

штурмують Довженко-центр, хапають дитячих лікарів, волонтерів, поетів, щоб запроторити їх за грати за злочини, яких вони не чинили. Через це не наполягаю на цій правці, але закликаю всіх не голосувати за цей закон. Дякую. У нас залишилося п'ять правок. Устінова. І після цього переходимо до голосування. Правильно?

Але виникає питання, чому Президент України дозволяє собі постійно вносити в парламент дуже низькі за якістю і небезпечні законопроекти, які ми тут розглядаємо, витрачаємо на них свій час? Проекти, які множать сваволю, безправ'я, як цей, який може перетворити, дати додаткові інструменти політичних репресій проти проти політичної опозиції. Закликаю колег не вестись на фальшиві обгортки про нібито боротьбу зі злочинцями, і закликаю в жодному випадку не підтримувати цього законопроекту, який є дуже небезпечним для демократії в країні. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте на цій правці? Не бачу. Наполягаєте. Ставлю 149-у на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-58 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 84-а правка, Устінова. Шановні колеги, я зараз звертаюсь до всього залу: ви зараз проголосуєте супер небезпечний законопроект, який вам намагаються продати як законопроект про "ворів в законі". Вибачте, нам треба голосувати про законопроект про ворів в погонах, а не про "ворів в законі". Тому що зараз під цей законопроект, ви не те що розширюєте повноваження саме Національної поліції, а ви даєте їм зараз без доказування провини особи її притягати до кримінальної відповідальності. В першому варіанті цього закону було лише слово "вори в законі". До другого читання з'явилися правки, під які попадає будь-який громадянин України. Моя правка 84 чітко говорила про те, що там треба прописати, що це особа має займати високе становище в злочинній ієрархії. Це те, що і є "вор в законі". На жаль, не захотіли цю правку приймати в такому варіанті, тому що хочеться, щоб це була не лише злочинна ієрархія, а щоб будь-яку особу в Україні можна було під це підв'язати. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування 84 правку Устінової. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-106 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 85 правка Устінової. Враховано частково. Колеги, я хочу звернути вашу увагу на те, що законопроект дуже суттєво змінився до другого читання. Якщо в першому варіанті мова йшла виключно про "ворів у законі" і ми намагалися запропонувати варіанти як прописати це так, щоб під це не попадали звичайні громадяни, то до другого читання з'явилася така норма ,як суб'єкт підвищеного злочинного впливу. Я вам скажу, що якщо даєте комусь доручення, а потім ця людина раптом вчинить злочин, то ви вже будете суб'єктом підвищеного злочинного впливу, і ваш злочин доводити не потрібно буде, але вас зможуть за це посадити. Тому я вас прошу не підтримувати цей законопроект, він є небезпечним. Нам потрібно зараз голосувати за відставку Арсена Авакова і голову Нацполіції, а не давати їм такі повноваження, які до будь-якого бізнесу і до будь-якої людини в країні зможуть прийти просто так. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 85 правку Устінової. Комітетом враховано частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Прошу визначатись та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 86 правка Устінової. Врахована редакційно. УСТІНОВА О.Ю.

те, як ми пропонували і Міністерству внутрішніх справ, і комітету визначити, що таке "вор в законі". Це особа, яка займає високе становище в злочинній ієрархії, в тому числі у статусі "вора в законі", за допомогою грошових активів, власного авторитету чи особистісних характеристик підпорядковує членів організованої групи чи злочинної організації або здійснює розподіл ролей або функцій між членами організованої групи чи злочинної організації, надає розпорядження, накази і т.д. Я вам скажу, як це було ухвалено в кінці. Цього всього нема. Все, що потрібно, – це статус або "вора в законі" або "суб'єкту підвищеного злочинного впливу". Ще раз, ви маєте почути: окремий статус "суб'єкту підвищеного злочинного впливу" вводять в Кримінальний кодекс України, це тепер буде те саме, що "вор в законі", під це попадає будь-яка людина в Україні. Ви можете не знати, коли ви з кимось пожартували, що ця людина потім піде і вчинить злочин, а ви за це будете відповідати. Мало того, всіх зможуть прослуховувати, тому що раптом людина, з якою вони спілкуються, спілкуються, вчинила злочин, а ви про це навіть не знали, ви просто... це ваш сусід, з яким ви спілкувалися, і жартома сказали, що вам іншого сусіда машина сподобалася. Якщо ту машину потім хтось вкраде, то потім на вас це зможуть повісити. А якщо не повісити, то принаймні вас прослуховувати, або, як-то кажуть, "ходить и обилечивать", коли будуть ходити і збивати з вас гроші. Я ще раз наголошую, нам спочатку треба ухвалювати закон не про "ворів в законі", а про ворів в погонах. Тому що це надзвичайно розширює повноваження поліції, яка зараз ґвалтує людей у відділках, вбиває дітей. І ви зараз їм даєте додаткові інструменти робити ті безправні дії, які вони зараз роблять. Дякую. Дякую. Позиція комітету, після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. 12:54:40 МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. Колеги, я прошу відділити політичні маніпуляції від змісту закону, який вам пропонується. Мова йде про чітке визначення, що таке "суб'єкт підвищеного злочинного впливу", в тому числі "вор в законі". Позиція, з якої ми стартували, цього залу, і, да, дійсно комітет і всі ми разом доклали великих зусиль і провели багатогодинні обговорення для того, щоб це вивести на рівень, коли: перше – не буде притягатися до відповідальності доти, доки не буде доведено злочинного впливу. Наприклад, розподіл впливу між районами автоугонщиків, які розподіляються, і лише після цього можна буде притягати до відповідальності особу, яка координує злочинну діяльність, а не просто огульно будь-яку особу називати "вором в законі" і притягувати до кримінальної відповідальності. Повторне друге читання, колеги. Ми, дійсно, багато від чого відмовилися, скоротили, для того щоб зберегти саму сутність, і мета – щоби "вори в законі" як явище зникли з території України. Це найголовніше… Шановні колеги, переходимо до голосування за закон в цілому. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Шановні колеги, поки збираються народні депутати, я дам слово голові Національної поліції Ігорю Клименку, Ігорю Володимировичу Клименку. Дві хвилини. І після цього прохання від Нацполу поставити короткий ролик на півтори хвилини, поки збираються колеги. Ігор Володимирович, будь ласка. 12:56:29 КЛИМЕНКО І.В. Дякую. Шановний пане Голово Верховної Ради! Шановний голово комітету! Шановні народні депутати! "Вор в законі" – це поняття тісно ототожнене з організованою злочинністю. Всі вони – вихідці з кримінального середовища. Боротьба з цією категорією ніколи не була легкою, бо особливість статусу "вора в законі" полягає в тому, що ці особи самі не вчиняють активних злочинних дій. Кожен вор створює цілу піраміду прибічників. Лише за нашими найбільш скромними підрахунками учасниками таких груп виступають в Україні декілька тисяч чоловік. Їх хліб – замовні вбивства, вимагання, незаконний угон угон елітного транспорту, катування та низка тяжких та особливо тяжких злочинів. Ви згадайте, "смотрящі", "положенці", кримінальні авторитети, які діють від імені ворів, скоюють ці злочини з єдиною метою: нажива та наповнення "общака". А "общак" контролює "вор в законі". Між цими стосунками і між цими особами існує неформальний розподіл сфер впливу як за територіальним принципом, так і за видами незаконної діяльності. І ситуація в Броварах 29 травня цьому підтвердження, коли дві кримінальні группировки ділили ринок. Законодавство в більшості країн вже давно вивело "ворів в законі" за межі легального існування. У нас вони можуть поки знайти прихисток. Поняття "сходки", поняття "злочинного впливу" буде поза законом. Наразі максимум, що може зробити правоохоронна система із "ворами в законі" – видворити за межі нашої держави. Вони в'їжджають десятками в нашу країну і ми їх зустрічаємо, тому що дуже лояльне наше законодавство. Ми не додаємо час, шановні колеги. Вибачте. Відео поставте, будь ласка.

Шановні колеги, ми багато чого бачили в сесійній залі, але вперше сесійна залі слухає тут голоси кримінальних авторитетів. Навіщо? Для того, щоб прийняти чи не прийняти певний законопроект. Для того, щоб законопроект пройшов в сесійну залу, тут мають автори доводити цінність цього закону, а не підключати для цього кримінальних авторитетів. І ми закликаємо насправді зараз Голову Верховної Ради України дотримуватися Регламенту і не перетворювати це на дешеву виставу. Я не думаю, що зараз голосів за цей закон додалося.

Крім того, що пішли замовні статті, що Устінову спонсорують якісь "воры в законе", я більше нічого не бачила. Колеги, ще раз, це дуже небезпечний законопроект. Я вас прошу не голосувати за нього. Він дає надзвичайні повноваження Національній поліції, яка ґвалтує, вбиває людей. Нам спочатку треба реформувати Нацполіцію, а потім приймати закон про "ворів в законі". І він має бути виключно про "ворів в законі", а не про інших осіб підвищеного злочинного впливу, яким будуть користатися, щоб заробляти додаткові кошти і "обилечивать" всіх підряд. Дякую. Це не з процедури. Олександра Юріївна, давайте теж дотримуватись Регламенту. Качура Олександр Анатолійович - з процедури. І переходимо до голосування.

і в майбутньому щоб їх тут не було. А ті, що там розказують, то подивіться, дорогі українці, хто захищає у нас всяких "авторитетів", "ворів в законі", і видно, які політичні партії вони фінансують, які зараз кричать, що це поганий законопроект. У всьому світі це було запроваджено, і ми зробимо. Ми переламаємо цю систему ганебну, за якої керували "авторитети" всякі, "вори в законі" всіма політиками, всіма правоохоронцями… ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Анатолійович, давайте з процедури так само.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 Прошу підтримати та проголосувати. За-236 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. По фракціях покажіть. покажіть. Одну хвилину, оголошення. Згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про входження народного депутата України Поляка Владіслава Миколайовича до складу депутатської групи "Довіра". Наступне питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства (реєстраційний номер 3485 Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

Загоруйко Аліні Леонідівні. Дайте 4 хвилини, тому що вона і від авторів, і від комітету одразу. 4, 2 і 2. Шановна президія, народні депутати, шановні виборці, вашій увазі пропонується проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства (реєстраційний номер 3485). Колеги, прийняття Виборчого кодексу України у грудні минулого року стало вагомим поступом на шляху до утвердження та поглиблення демократичних змін в Україні. Проте прийнятий документ має низку положень, які носять суперечливий характер і ускладнюють виборчий процес для всіх його суб'єктів. Тому авторським колективом пропонуються зміни, які розроблено з метою усунути низку дискусійних моментів та здійснити техніко-юридичний перегляд. Це дозволить спростити виборчий процес, уніфікувати норми Виборчого кодексу України та захистити виборчі права громадян. Мушу зазначити, що при розробці даного законопроекту були враховані думки не тільки народних депутатів представників нашої фракції "Слуга народу", а також і представників інших фракцій. І також цей законопроект відображає спільну позицію і експертного та громадського середовища, хоча, звичайно, ми розуміємо, що є деякі окремі положення, які потребують доопрацювання. Якщо коротко, враховуючи обмеженість часу для виступу, я охарактеризую, в чому ж полягають ці зміни. Ми пропонуємо внести зміни у всі 4 книги кодексу, але оскільки найбільший інтерес у нас сьогодні викликає саме проведення місцевих виборів, то я трішечки детальніше зупинюся на змінах до книги четвертої, яка стосується проведення місцевих виборів. Що ми пропонуємо. Встановити момент в часі, коли визначається вид виборчої системи, за якою будуть проводитися місцеві вибори із закріпленням норми про її незмінність. Також ми впорядковуємо строки призначення різних видів місцевих виборів. Ми вдосконалюємо регламентацію територіальної організації місцевих виборів. Усуваємо неузгодженості в порядку формування складу територіальних виборчих комісій, а головне, що ми робимо – ми розширюємо строки формування комісій, виводячи їх за межі виборчого процесу. Також ми спрощуємо вимоги щодо документів, які подаються до виборчих комісій для отримання статусу відповідного Ми конкретизуємо окремі положення, які стосуються висування та реєстрації кандидатів на місцевих виборах. Надано правову визначеність питанню одночасного висування кандидатів на відповідних місцевих виборах. Вдосконалено механізм відмови в реєстрації кандидатів. Також вдосконалюємо порядок виготовлення та передачі бюлетенів, порядок транспортування виборчої документації, а також прогалини і неузгодженості у частині підрахунку голосів виборців. Також задля узгодження законодавства і посилення інституційної спроможності Центральної виборчої комісії ми пропонуємо внести зміни до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та до Закону України "Про державний реєстр виборців". Окремим блоком хочу виокремити зміни, які ми пропонуємо, - це зміни до Кримінального кодексу України. Відповідний блок був напрацьований спільно з Міністерством внутрішніх справ, експертним громадським середовищем. Тому це такий важливий поступ, Також хочу наголосити, що при розробці даного законопроекту враховувались міжнародні стандарти проведення виборів та вітчизняний досвід. Пропозиції, які вносяться нами, вони спрямовані на упередження саме практичних проблем організації та проведення виборів, які виникали у минулому під час проведення таких. Тому, колеги, прошу підтримати в першому читанні. За необхідності, звичайно, розуміємо, що до другого читання… Дякую. Слово для виступу надається народному депутату України Лозинському Роману Михайловичу. Роман Лозинський, фракція "Голос". Шановні українці, з чим вам асоціюється місцева влада? Дуже часто асоціюється з земельним дерибаном. Дуже часто асоціюється з незаконними забудовами, з кадровими рішеннями за гроші. Вже цієї осені 25 жовтня Україна отримає шанс на нове місцеве самоврядування. Україна отримає шанс на нову місцеву владу. І ми маємо зараз можливість дати шанс не лише українцям вибирати, а дати шанс українцям з-поміж кого вибирати. Ми можемо дати шанс лідерам громад, які мають довіру в своїх місцевих радах, прийти нарешті змінювати життя своїх громад. Але що таке шанс на нове місцеве самоврядування? Це справді відкриті списки. І ми з фракцією "Голос" виступаємо за зменшення виборчого бар'єру з 25 відсотків до 5 відсотків, бо тільки тоді реально лідери громад зможуть отримати підтримку і зможуть попасти в прохідну частину списку, а не так, як це буде визначати партія. Що таке шанс на нову місцеву владу? Це зменшення виборчих застав. можливість не лише людям з "великими грошовими мішками" потрапляти в місцеве самоврядування, але й тим лідерам, які мають довіру, але не мають якихось колосальних незрозумілих коштів. І звісно, що третє – це можливість кандидувати самовисуванцям. Це не обов'язковість іти і шукати партію, брати на себе зобов'язання перед партіями. І ми з фракції "Голос" пропонуємо залишити поріг в 90 тисяч мешканців населених пунктів. І це можливість іти самовисуванням, а не лише через партії. Ми з фракції "Голос" запропонували цей законопроект, аби дати шанс лідерам місцевого самоврядування, а не лише партіям, змінювати владу. Дякую. Роман Лозинський, фракція "Голос".

Дуже дякую. Ми щоразу приймаємо нові виборчі закони і тут дуже пишно говоримо про те, які вони нові, цікаві, досконалі. А потім проходить невеличкий проміжок часу - і ми змушені величезні законопроекти про вдосконалення цих законів приймати. І цей раз, на жаль, не став винятком. Шановні колеги, я погоджуюсь, що низка процедур, які запропоновані, вони є набагато якісніші. І ті пропозиції, які напрацьовувались в тому числі робочою групою, і наші пропозиції, вони в великій мірі враховані. Але є низка речей, які не враховані і які фундаментально треба вирішувати. Насамперед прийняття цього законопроекту призведе до значного здорожчання виборчої кампанії. А ви пригадайте, що під час внесення змін до бюджету ми і так забрали мільярд з виборів. І зараз треба думати не про те, що як нам максимально зменшити заставу. А треба запропонувати механізм, при якому заставу можна використовувати на організацію проведення виборів. І це той випадок, коли треба всім консолідуватися. І не про себе думати, а про те, як провести вибори взагалі. Ми говорили про синхронізацію і строки проведення чергових, позачергових виборчих кампаній на місцевих і парламентських виборах. Зараз вона розбита в часі, і ця несинхронізація призводить до того, що у нас виборчі кампанії чергові на 30-40 відсотків дорожчі, ніж позачергові, хоча ті самі процедури відбуваються. Це необхідно виправити у другому читанні. Ми домовлялися про те, що фракції як основні конституційні інститути політичного життя повинні мати право на два представника у складі ТВК і ДВК. Натомість пропонується якийсь дивний суб'єкт - політична партія, яка підписала угоду з групою парламенту. Нам треба рухатися в конституційній моделі і поправляти негайно це до другого читання. На жаль, величезну кількість внесено змін до Кримінального кодексу, яким хочемо карати виборців, кандидатів, партії, всіх, але ми не передбачили нічого проти скупки голосів. Там немає самого важливого елементу, який треба обов'язково вдосконалювати. Ми говоримо про електронні сервіси, про можливість фактичного запровадження якихось модельних речей, але Прошу передати слово Олександру Корнієнку. Шановні колеги, це нарешті той самий Виборчий кодекс, омріяний і оспіваний. Якщо серйозно, дивіться, для людей, не дуже важливо, яка там процедура, куди везуться бюлетені, хто хто що встановлює, хто не встановлює, або готує проміжний протокол. Це все дуже така вузька тема, яка треба тільки тим, хто займається виборами: керівникам комісії, Центральній виборчій комісії і так далі. Для людей важливо що? Щоб у результаті виборів вони отримали чесним шляхом нову місцеву владу. Цей кодекс на це питання дає відповідь. 25 жовтня будуть місцеві вибори, ми це повторюємо ще раз, обов'язково, вони не будуть переноситися, і вони пройдуть за новими правилами, в результаті яких у людей з'явиться можливість делегувати до місцевої влади нових представників. За рахунок чого? За рахунок збільшення доступу через систему партійну, яка в Україні досить розвинута, і навіть в цьому залі є представники більше 10 політичних партій у складі семи фракцій і груп, а в Україні біля 300 партій, і половина з них точно можуть претендувати на якусь активну участь в процесі. Збільшується доступ до місцевої влади за рахунок зменшення застави. Ми пропонуємо зменшити заставу все-таки приблизно вдвічі. Це дасть можливість більшій кількості людей приймати участь. Також ми запроваджуємо кілька новітніх процедур, інноваційних. Це одночасне висування, такого не було в історії України, один і той же кандидат може висуватись і в обласну раду, і, наприклад, в раду ОТГ. Також ми запроваджуємо зовсім новий підхід до відповідальності за підкуп виборців. Це дуже важливо, це напрацьовано разом з Міністерством внутрішніх справ та всеукраїнськими громадськими організаціями, зокрема, "Опора". Це взагалі переосмислення того, що таке підкуп. І, наприклад, тепер продуктовий набір, наприклад, тепер алкогольні напої – це все можна вважати підкупом виборців. І ми будемо далі боротися за чесні вибори, як ми робимо весь час. Дякую.

Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги, попередні виступаючі казали про те, що цей законопроект стосується і в першу чергу регулює питання проведення найближчих місцевих виборів. Це не зовсім так, скоріше цей законопроект про повноваження Центральної виборчої комісії, які суперечать Конституції України. Відповідно до статті 92 Конституції виключно законами України визначається організація і порядок проведення виборів. Цим законопроектом пропонується наділити Центральну виборчу комісію занадто широкими повноваження, в тому числі повноваженнями у визначених Центральною виборчою комісією випадках не виконувати Виборчий кодекс України. Тільки подумайте, Центральна виборча комісія буде вирішувати, чи буде вона виконувати певні положення Виборчого кодексу, чи ні. Далі. Центральна виборча комісія отримує повноваження дискреційного характеру, вони також занадто широкі, ці повноваження. І саме Центральна виборча комісія буде вирішувати, чи їй погодитись і відповідно приймати рішення по одному чи по іншому, без дотримання принципу правової визначеності, що має бути обов'язково додержано в такому важливому документі, як Виборчий кодекс. Центральна виборча комісія отримує повноваження призначати голів і секретарів виборчих комісій нижчого рівня з числа осіб, які входять до відповідних територіальних управлінь Центральної виборчої комісії, тобто заміняти тих представників, яких делегували політичні партії. Ми не будемо підтримувати цей законопроект. Ми сподіваємося, що до другого читання відповідні всі недоліки цього законопроекту будуть усунені, і наші правки, які ми будемо пропонувати будуть враховані. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Геннадійович. Устінова Олександра Юріївна.

Є лідер громади, наприклад, очолює ОСББ, змінює свій район, свою вулицю. він живе в містечку невеличкому, на декілька десятків тисяч населення. І він вирішив йти, змінювати своє містечко вже не в громадській організації чи в своєму ОСББ, а вже в місцевій раді. Що йому для цього потрібно? Йому потрібно шукати партійний офіс, тому що так звана партизація заганяє палкою лідерів громад до політичних офісів і до політичних відповідно якихось побажань. Далі. Йому потрібно якимось чином знайти гроші. А де шукають гроші на місцеві вибори і як це роблять? Звісно, тут з'являються зобов'язання. І в кінці кінців, він не має шансів рухатися по виборчому списку з непрохідної в прохідну частину. Тоді, якщо він активний, і тут те, що вирішила партія, те, що тебе партія поставила 15-им, 30-им чи 50-им, там ти і залишися через високий виборчий бар'єр. Ці зміни виборчого бар'єру з 25 ця зміна виборчої застави, аби лідери громад не мусили набирати на себе зобов'язань, набравшись грошей лише для застави, я мовчу далі про інформаційну кампанію, про свою агітаційну кампанію, і, звісно, що заганяння з палки до політичних партій - це не ті речі, які дадуть нам можливість перезавантажити місцеве самоврядування і нададуть шанс лідерам місцевих громад змінювати свої села, селища та містечка після виборів цієї осені. Саме тому ми фракцією "Голос" зареєстрували альтернативний законопроект, і саме тому сьогодні ми його будемо розглядати: шанс для громад, а не партій.

Шановний пане Голово, шановні колеги народні депутати! ми – депутати-мажоритарники, котрі входять в депутатську групу "Довіра", найперше хвилюємося за це, аби 25 жовтня місцеві вибори були прозорими і були для кожного громадянина кожної нової об'єднаної територіальної громади, аби він мав можливість балотуватися і бути обраним. За це ми чуємо кожного разу, коли їздимо на округи, і це доносимо тут, в залі. Так, поданий законопроект дає можливість кожному балотуватися і бути обраним. Але ми також наполягаємо і на зменшенні виборчої застави в 9 разів, і щоб закон за номером... законопроект 2769 також зайшов в зал. Сьогодні ми підтримаємо цей законопроект і підтримуватимемо виборчу заставу і її зменшення для того, аби нові люди, досвідчені люди мали можливість без грошей приходити до влади на місцях, перетворювати наші громади для того, щоб в них були...

Безумовно, що вже перезріло питання внесення змін до Виборчого кодексу для того, щоби на місцях, а через півроку вибори, люди хоча би розуміли, по яких правилах вони будуть йти. З усієї України телефонують діючі депутати, ті, хто планують іти в місцеві органи, органи місцевого самоврядування: по яких правилах ми будемо обиратися? Тому законопроект треба приймати. Є позитивні зміни, які вже в ньому включені зараз. Але, в той же час, цей законопроект потребує серйозного доопрацювання до другого читання, які "Батьківщина" буде подавати. Зокрема, ми повинні закріпити в списках партій перший номер хоча би один гарантований для того, щоби лідери списків могли точно розуміти, що будуть займатися на всій території виборами. Ми повинні кандидатів у депутати не змушувати всіх в селах, щоб вони заповнювали декларації, нехай заповнюють тоді, коли стануть депутатами. Це обов'язково має бути включено. Ну і, шановні, давайте не наїжджати на партії, бо я чую, що вже партії не треба на місцевих виборах. Партії несуть політичну відповідальність по всій країні, тому партії мусять бути представлені в органах місцевого самоврядування… Батенко Тарас Іванович. Колеги, немає межі вдосконалення виборчої системи. Але я вважаю, що теза про те, що нам треба партизувати суспільство, а отже, посилювати відповідальність політичних партій за прийняття рішення, як на рівні держави, так на рівні громади, треба це здійснювати. депутатська група партії "За майбутнє" підтримує ідею про те, що треба понижати партизацію суспільства до 15 тисяч виборців. Більше того, ми хочемо понизити ще до селищних громад, відповідну поправку ми будемо подавати. подавати поправку про те, щоби районні ради, а ми здійснюємо етап адмінтериторіальної реформи, так само вибиралися за партійними списками. Давайте не будемо боятися відповідальності. Шкода, що Президент Зеленський послухав чутки про дві третини і не підтримує ідею двох третин, тому що я вважаю, що ми будемо бачити в майбутніх місцевих радах багато містечкових партій, і частково сепаратистських партій. Але з цим явищем ми так само будемо боротися. Ми голосуємо в першому читанні "за". Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно зі статтею 116 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства (реєстраційний номер 3485). Підготуйтесь до голосування, будь ласка. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-292 Рішення прийнято. Дякую.

Для цього необхідно 226 голосів народних депутатів України. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-332 Рішення прийнято. Пропонується застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати.

За-326 Рішення прийнято. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-272 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Королевській Наталії Юріївні. Шановний пане спікере, шановний профільний комітет, дуже вам дякуємо за те, що сьогодні ми маємо можливість розглянути цю постанову. І дуже сподіваємося на те, що ми її приймемо. Тому що в цій постанові ми в першу чергу говоримо про захист дітей. Незабаром... декілька днів тому ми відзначали День захисту дітей, ми бачили багато красивих слів, фотографій, але ж насправді сьогодні треба не говорити, а треба діяти, треба приймати відповідальні рішення. тому ми сьогодні пропонуємо прийняти постанову та звернутися до уряду для того, щоб ми питанням захисту дітей почали займатися на державному рівні. На жаль, у нас сьомий рік в крайні не збільшуються соціальні стандарти, не індексуються виплати, нічого не робиться для того, щоб підтримати наші соціальні служби, які на передовій захисту дітей сьогодні отримують копійки, їх постійно скорочують. А саме головне, сьогодні йде програма реформування інтернатних закладів, і все може закінчитись тим, що у нас не буде ні захисту дітей, ні підтримки найуразливіших людей. Тому ми просимо в першу чергу прийняти рішення щодо повернення понад 42 тисяч дітей - вихованців інтернатних установ, на період карантину коли їх повернули додому та не створили створили соціального супроводу, щоб вирішено терміново це було питання. І ми тут підтримуємо звернення ЮНІСЕФ. Ми також звертаємося до уряду забезпечити надійний, належний соціальний супровід дітей та дітей вразливих сімей. Також ми звертаємося про необхідність забезпечення організацію формування державного замовлення сьогодні на підготовку спеціалістів та ще багато інших пропозицій, які ввійшли в цю постанову. Просимо дуже підтримати, об'єднати зусилля та захистити дітей України. Дякую дуже. Слово для співдоповіді надається Рябусі Тетяні Василівні, голові підкомітету Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув проект Постанови Верховної Ради України (реєстраційний номер 3414) на своєму засіданні 3 червня поточного року. Як вже було сказано, проектом постанови пропонується затвердити комплекс заходів, які має здійснити уряд, для забезпечення і захисту прав та інтересів дітей, що виховуються в закладах системи інституційного догляду та виховання дітей, а також дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Комітет підтримав основні ідеї проекту Постанови 3414 та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу і в цілому з урахуванням таких поправок до його тексту, про що зазначено у висновку комітету. У частині першій в абзаці першому слово "вимогою" замінити словом "рекомендацією". В абзаці третьому після слів "соціального захисту населення" доповнити словами "у тому числі працівників служб у справах дітей". В абзаці четвертому після слів "встановлено опіку чи піклування" "встановлено опіку чи піклування" доповнити словами "на період можливого карантину через коронавірусну хворобу (COVID-19), або інших надзвичайних ситуацій, а також для". Абзац п'ятий виключити. У пункті 2.1 частини другої в абзаці другому слова "догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних" замінити словами "соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних". Та слова "прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу" виключити. В абзаці третьому пункту слово "опинились" замінити словом "перебувають".

жилих приміщень в Українській РСР, затверджених Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року номер 470,

Кириленко Іван Григорович, будь ласка. Шановний Голово, шановне товариство! Іван Кириленко, фракція "Батьківщина". І ще раз повертаю вас до суті документу, який пропонується. Це звернення до Кабінету Міністрів щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення належного соціального захисту дітей – вихованців інтернатних закладів, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Головна причина і привід цієї ініціативи – пандемія, карантин і повернення додому. Але куди, до якого дому 40 тисяч беззахисних, вразливих, у тому числі і немічних наших неповнолітніх громадян? Отже, безумовно, треба невідкладно забезпечити належний соціальний супровід цих дітей; забезпечити працівників сфери соціального захисту, що супроводжують цих дітей, засобами захисту, суттєво підвищити рівень державної підтримки цієї категорії і ряд інших важливих заходів. Але "Батьківщина" пропонує подивитися на цю проблему глибше. Повним ходом йде реформа освітньої сфери. Ряд її напрямків відповідають вимогам євроінтеграції, і ми це підтримуємо. Але окремі позиції реформи, в тому числі і перепрофілювання закладів, де виховують, лікуються, лікуються, навчаються і живуть соціально незахищені діти, вимагає зовсім інших, перш за все гуманістичних підходів. Це передбачено у відповідно законопроекті, який ініціює "Батьківщина", який ми вимагаємо негайно ставити в порядок денний і підтримати в розвиток цієї ініціативи. Ми будемо голосувати "за".

питань, про які не дійшли руки у виконавчої влади подбати. Ми чули, що Володимир Зеленський не має часу на стратегічні питання. Ми бачимо, що його уряд так само не має часу подумати, часу прийняти правильні рішення і потребує втручання українського парламенту в те, щоб зробити необхідне. Ми бачимо вже наслідки такої політики, коли за весь час карантину лише близько 300 тисяч тестів зроблено, бачимо ситуацію із забезпеченням найнеобхіднішим і бачимо, що якісь миші з'їдають державний резерв. І, знаєте, з таким підходом у нас скоро не залишиться ні часу, ні грошей, тому що уже повідомляють, майже половина фонду, який було виділено на боротьбу з коронавірусною хворобою, його вже не існує, він десь витрачений. Тому, звичайно, ми будемо підтримувати цю постанову, там правильні речі написані, але ми ще раз звертаємо увагу на те, що уряд має бути змінений чимшвидше. Дякую.

представникам всіх фракцій, які внесли свої пропозиції і зробили текст постанови більш чіткішим і більш реалістичним. По-друге, цієї би постанови не з'явилося, якби уряд вчасно ухвалив всі ті рішення і зробив ті заходи, які передбачені цією постановою. 1 червня уряд нібито провів урочисте засідання присвячене дітям і ухвалив нібито близько 30 рішень, але аналіз цих рішень показує, що заходи, передбачені в постановах або в проектах закону, або нереалістичні, або такі, що неможливо виконати, тому що фактично ліквідована сьогодні виконавча вертикаль тих служб і органів, які мають сьогодні на місцях опікуватися і захищати дітей. безвідповідальних урядових рішень декілька місяців тому назад призвело, що 42 тисячі дітей були повернуті додому в сім'ї, з яких вони були вилучені в зв'язку з прямою загрозою їхньому життю. Із цих 42 тисяч, за нашими оцінками, 15 тисяч дітей знаходились і знаходяться поки що в небезпечних умовах. 610 дітей вже вилучені, яким загрожувала пряма небезпека життю. Їх вилучали, і, добре, вчасно Службою у справах дітей, відповідні соціальні працівники на місцях. І з цієї трибуни я хочу подякувати кожному працівнику Служби у справах дітей, центрів соціальних служб, працівникам територіальних центрів, які сьогодні працюють в умовах коронавірусу, виконують свою роботу. Їхня заслуга не менша, ніж медиків, але ми про них забули. Тому постанова зобов'язує забезпечити їх захистом, індивідуальним захистом. І ще раз закликаю Верховну Раду об'єднатися і змусити Кабінет… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Білозір Лариса Миколаївна.

дійсно, уряду давно потрібно змінити підходи до реформування системи шкіл-інтернатів. І епідемія, і пандемія дуже чітко показала ті проблеми, які виникли з таким реформуванням. Ми побачили, що просто 42 тисячі дітей на період карантину були повернуті додому в свої родини. Ніби правильно, ми ж ведемо політику деінституалізації, коли діти мають повертатися до родин. Але реалії зовсім інакші. Не можна просто так знищувати систему інтернатів для того, щоб потім відправити дітей додому, які не зможуть нормально харчуватися, нормально жити. А їхні сім'ї, які є в складних життєвих обставинах, не зможуть їх утримувати, тому що не є спроможними. будинки, сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, опікуни потребують нашої всебічної підтримки і потребують підтримки уряду. Я ще хотіла один таким момент зазначити. В цю всю реформу підпадають також санаторні школи-інтернати. І на сьогодні вже прийнятий Закон про загальну освіту, про те, що з 1 вересня вони мають стати ліцеями. Знову ж таки, що робити з хворими дітьми? Що робити з персоналом? І що робити з 1 вересня людям і цим дітям? Що буде з медичною базою? Такі реформи мають руйнівний характер. І нам обов'язково треба об'єднатися. Особливо я звертаюся до мажоритарників, у яких є ці 66 санаторних шкіл-інтернатів, підтримати і не допустити скорочення. Всі ці казки про те, що це це будуть ліцеї, говорять про те, що нас намагаються просто обманути. Тому що це будуть просто з 10-го по 11-й клас, а всі решта класи треба буде закрити. Що ми економимо? На кому ми економимо? Тим паче створення таких ліцеїв теж буде потребувати… Дякую. Шановні колеги! Виступ Кулініча з мотивів. Після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Олег Іванович Кулініч. Дякую, Дмитро Олександрович. Шановні колеги, депутатська група "Довіра" буде підтримувати даний проект постанови, тому що ми обов'язково повинні переглянути наше відношення і підхід до забезпечення дітей в таких закладах, спеціальних інтернатних закладах. От буквально вчора ми проголосували дуже важливий законопроект в цьому напрямку - 3414. І ця постанова, яку ми сьогодні, я думаю, що обов'язково проголосуємо, стосується якраз рівня забезпечення всім необхідним дітей, працівників, які там працюють. Це заробітні плати. Це абсолютно інший підхід, який повинен бути до дітей в нормальній цивілізованій європейській країні. Тому підтримаємо дану постанову. І забезпечимо наших дітей всім необхідним. Дякую. Дякую. Запросіть народних депутатів до зали. Підготуйтесь до голосування.

готові? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу і в цілому з врахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Постанови про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення належного соціального захисту дітей-вихованців інтернатних закладів, у тому числі дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа. Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-338 Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Наступне питання порядку денного - це проект Закону про Митний тариф України (реєстраційний номер 3228). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-247 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається члену Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Колісник Анні Сергіївні. Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Митний тариф України – це перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України. Митний тариф встановлюється на основі товарної номенклатури української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, найменування і цифрові коди яких уніфіковані з гармонізованою системою опису та кодування товарів. Розроблена Всесвітньою митною організацією, Гармонізована система опису та кодування товарів використовується у 207 країнах світу з метою проведення одноманітної класифікації товарів. Кожні 5 років Гармонізована система переглядається, так як змінюються обсяги та структура торгівлі певними товарами. Відповідно до міжнародної конвенції з гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації всі країни-учасники цієї конвенції, у тому числі і Україна, зобов'язані імплементувати нові зміни в національних товарних номенклатурах синхронно з набуттям чинності нового шостого видання Гармонізованої системи з 1 січня 2017 року. З певних причин Україна не змогла забезпечити своєчасну імплементацію нової версії класифікації товарів у зазначені строки. І діючий Митний тариф України побудований на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2012 року, тоді як більшість країн світу використовують вже нове видання. І очевидно, що у зв'язку з цим виникає ряд ускладнень, пов'язаних, зокрема, із розбіжностями в товарних кодах України та країн торгівельних партнерів під час митного оформлення, неможливістю зіставлення митної статистики тощо. Думка бізнесу стосовно законопроекту зрозуміла і чітка. Прийняття зазначеного законопроекту необхідно в першу чергу для формування позитивного іміджу України і для якісного функціонування митниці. Комітет на своєму засіданні підтримав прийняття за основу і в цілому законопроекту. Дякую. Шановні колеги, запишіться на виступи: два – за, два – проти, від депутатських фракцій та груп.

Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна. Ніна Петрівна Южаніна. Шановна президія, шановні колеги, ми повинні добре усвідомлювати, що таке Гармонізована система опису та кодування товарів. універсальний, визнаний в світі інструмент для формування уніфікованих, єдиних підходів для митних служб країн-членів Всесвітньої митної організації для ідентифікації товарів, що є об'єктом міжнародної торгівлі, що є ключовим елементом для обміну інформацією щодо товарів, для формування коректної митної вартості, статистичної інформації і тому подібне. Але у нас зараз, до речі, понад 200 країн використовують Гармонізовану систему опису та кодування товарів. були внесені, був прийнятий Закон "Про Митний тариф України" в 2001 році. З того часу імплементація Гармонізованої системи в Україні весь час зазнає якихось збоїв і відтермінувань. Треба наголосити, що та, яка мала бути внесена в Митний тариф України з 2007 року, фактично набула чинності в Україні з 2011 року, а та, яка побудована на основі Гармонізованої системи 2012 року, запрацювала лише з 1 січня 2014 року. Але при цьому всьому і в 2007-му, в 2010-му, і в 2013-му уряд Азарова, в 2017-му уряд Гройсмана, і навіть 2019-му уряд Гончарука вносили ці проекти для прийняття Митного тарифу в оновленій редакції. І лише вперше зараз, у 2020 році, за останні 20 років, уряд Шмигаля не спромігся подати ці зміни до Митного тарифу України, чим, мені здається, розписався у своїй власній професійній непридатності, і ми вимушені розглядати законопроект депутатський. зв'язку з тим, що дуже мало часу, я хочу просто просити, щоб сьогодні був прийнятий цей закон справді за основу і в цілому для того, щоб до другого читання не допустити 10 тисяч поправок. Дякую, Ніна Петрівна. Железняк Ярослав Іванович. ще в минулому скликанні. І, до речі, дякую пані Ніні Петрівні Южаніній, яка багато доклалася для того, щоб він був. І, нарешті, ми його приймаємо цим скликанням і продовжуємо рух до євроінтеграції, про який сьогодні багато говорили під час кадрових призначень. Про що цей законопроект? Законопроект просто приводить наш Митний тариф до тих вимог, які потрібно для того, щоб він краще працював, наша митниця в тому числі, і в рамках європейської інтеграції. Це, умовно, одна із частин того, що називають "промисловий безвіз", "бізнес-безвіз-2 і таке інше, яке покращує нашу взаємодію: взаємодію українського бізнесу з бізнесом інших країн. Я дуже вдячний своїм колегам, і Ані Колісник, і пану Ковальчуку, за те, що вони швидко доопрацювали цей законопроект. І, ви знаєте, наш комітет, мені здається, настільки плідно попрацював в ті багато місяців, які в нас були, над цим документом, ми готові підтримати цей законопроект не тільки за основу, але і в цілому, поважаючи професійний підхід підкомітету і в цілому комітету до цього законопроекту. І закликаю всіх вас, незалежно від фракції, також підтримати цей законопроект за основу і в цілому. Дякую. Івченко Вадим Євгенович. Ніколаєнко Андрій Іванович.

Під час більш детального вивчення багатьох сторінок супровідних до цього законопроекту, саме по тарифах і по розширенню, ми знайшли одну неприємну річ. В пояснювальній записці йдеться про те, що митні тарифи не змінюються, але змінюється кодифікація. Її треба змінювати, тому що це наші зобов'язання, весь світ рухається вперед. Але ряд товарів через те, що розширюються коди, потрапляють в інші категорії, де значно інші… в деяких позиціях на 6 раз змінюється мито. Це стосується багатьох, не тільки складних, а дуже простих речей. Наприклад, риби звичайної, тобто сьогодні це одна ставка оподаткування, коли ми розширимо, вона потрапить в іншу. І звичайний українець буде на всю імпортну позицію сплачувати більше. "Батьківщина" буде голосувати в першому читанні, але в нас є серйозні побоювання щодо голосування в цілому. Ми за те, щоб скоротити ці терміни, але потрібно повернутися і допрацювати, тому що це завдасть удару насамперед по пересічним українцям, по багатьом позиціям, де мито виростуть де-факто. Дякую. Це наша позиція.

Дякую, шановний головуючий. Шановні народні депутати, наша фракція не проти конвергенції, апроксимації європейського і вітчизняного законодавства, у тому числі у сфері там митної політики. турбує той факт, що в даному проекті закону не передбачається зміна ставок ввізного мита на товари. Змінюється тільки класифікація, опис, обсяги торгівлі такими товарами, одиниці виміру і обліку. Я вам нагадаю, в чому взагалі тут маленький момент, і він викликає великі проблеми. Тому що, наприклад, коли ми говоримо про залучення високотехнологічного обладнання, я думаю, що ні в кого не виникає сумнівів, що країна потребує комплексної модернізації. Для цього необхідні додаткові стимули. І тому якраз у нас уже були у вітчизняній практиці і до 2005 року, і в інших країнах, ми знаємо, є позитивний досвід стимулювання інноваційної, інвестиційної політики (ну, більше інноваційної) щодо того, щоб якраз звільняти від мита товари чи високотехнологічне обладнання, яке завозиться в Україну з метою комплексної модернізації країни. Ще один дуже важливий момент - це антидемпінгові мита на імпорт по окремих товарних групах, які також тут не враховані, і немає нічого спільного. В умовах, коли ми маємо асиметричні і нерівномірні умови зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, з іншими країнами, ми маємо захищати внутрішнього товаровиробника, ми маємо захищати внутрішній споживчий ринок від товарів зовнішнього походження. І тому з цієї точки зору, на наш погляд, мало просто змінити класифікацію і опис, необхідно вносити комплексні документи, які будуть насущно вирішувати ті проблеми, глобальні проблеми, які на сьогоднішній день є. Тому, з цієї точки зору, ми визначилися все-таки утриматися під час голосування і закликаємо вас підходити більш комплексно до вирішення таких складних проблем, а не змінювати лише назви. Я дякую за увагу. Дякую. Немає. Всі фракції виступили, так? А, будь ласка, слово надається Железняку Ярославу Івановичу. Шановні колеги, є певна дискусія, яка вже лунала у нас на комітеті, щодо того, чи змінюється сам тариф. Ні, змінюється тільки найменування, це не впливає на процес. Саме тому дуже важливо цей законопроект прийняти для того, щоб ми просто не заважали нашим митникам, нашому бізнесу працювати. Тому є певні непорозуміння по цьому законопроекту. Я впевнений, що ви можете прочитати в засобах масової інформації інше але повірте нашому комітету, в якому представлена не тільки коаліція, але і інші фракції, включаючи фракцію "Голос", що, коли ми дивилися цей законопроект, ми прийняли спільне рішення голосувати його і за основу, і в цілому. Тому саме зараз просимо підтримати таку позицію. Дякую. Шановні колеги, в нас є технічне питання. Я прошу підійти керівників депутатських фракцій, груп зараз на трибуну. Не розходьтеся. Нам треба визначитись щодо голосування за цей законопроект.

свої місця, підготуйтесь до голосування. Цей законопроект, як і проговорювали наші колеги, необхідно прийняти за основу і в цілому. Я зараз ставлю за основу, після цього ставлю в цілому. Немає заперечень? Немає. Добре. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про Митний тариф України (реєстраційний номер 3228). Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Після цього ставлю в цілому.

Прошу підтримати та проголосувати. За-289 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проекту Закону про Митний тариф України (реєстраційний номер 3228). Прошу підтримати та проголосувати.

Дякую, шановні колеги. За-290. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую всім ще раз. Шановні колеги, наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення додержання додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ (реєстраційний номер 3118). Пропонується включити це питання до порядку денного. Прошу підтримати та проголосувати. Необхідно 226 голосів підтримки. За-296 Рішення прийнято. Пропонується застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати.

За-289 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-271 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Васильченко Галині Іванівні. Галина Васильченко, фракція "Голос". Шановні народні депутати, дорогі українці, вашій увазі пропонується законопроект 3118 щодо захисту економічних основ місцевого самоврядування. Уявіть собі ситуацію, що у вашому місті розташована лікарня, музей чи інший комунальний заклад або установа і в ній працює багато людей, які сплачують ПДФО в бюджет вашого міста. І саме ті кошти йдуть на розвиток соціальної інфраструктури: на садки і школи, транспорт, дороги. І от в один прекрасний момент обласна чи районна рада перереєстровує ці комунальні заклади в якесь інше місце і відповідно усі податки з доходів фізичних осіб йдуть вже не на розвиток вашого міста, а це абсолютно інше місце, хоча фактично діяльність продовжують здійснювати саме у вашому місті. протягом 2017-2019 років в Україні було перереєстровано 136 об'єктів комунальних установ, і загалом місцеві бюджети втратили понад 128 мільйонів гривень. Мета цього законопроекту – унеможливити подальший розвиток таких подій і заборонити обласним та районним радам перереєстровувати такі об'єкти без згоди органів місцевого самоврядування, на території яких безпосередньо здійснюється діяльність. Цей законопроект підтримується Асоціацією міст України, профільним комітетом, профільним відповідним міністерством. Тому звертаюся і до вас, шановні народні депутати, підтримати цей законопроект у першому читанні, що відповідно допоможе захистити місцеві бюджети і залишити по праву належні їм ПДФО. Щиро дякую.

20 травня розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ (реєстраційний номер 3118). Сьогодні обласні ради змінюють місце реєстрації лікарень, бібліотек, спортивних шкіл та інших підпорядкованих юридичних осіб для того, щоб податок на доходи фізичних осіб робітників таких установ йшов не в бюджет органів місцевого самоврядування, в якому вони фізично знаходяться, а в ті органи місцевого самоврядування, голова яких є кумом, братом чи сватом голови обласної ради. Більш того, така перереєстрація відбувається посеред фінансового року, що розбалансовує місцеві бюджети і по суті є формою політичного тиску. Автори пропонують доповнити статтю базового Закону про місцеве самоврядування процедурою погодження такої зміни реєстрації з органом місцевого самоврядування, на території якого фактично знаходиться комунальне підприємство, установа або організація. Законопроект підтримала Асоціація міст України, яка навела перелік більше сотні юридичних осіб, що не сплачують ПДФО до відповідних бюджетів за місцем знаходження. Всього на 128 мільйонів гривень на рік. Українська асоціація районних та обласних рад та Міністерство юстиції України надали до законопроекту низку зауважень критичного змісту. А Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради зазначила, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно відхилити. Але за наслідками обговорення комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування" щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ (реєстраційний номер 3118) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Дякую. Прошу записатись по фракціям: два - за, два - проти. Прошу передати слово Наталії Піпі. Доброго дня! Як представник громади Львова, мажоритарниця 115 округу, я хочу сказати, що цей законопроект дасть можливість насправді ПДФО направляти туди, де воно має бути. Адже ці люди користуються користуються благами міста: дорогами, школами, садками. За минулий рік Львів втратив на подібні перереєстрації 47 мільйонів гривень. При тому, що ці всі працівники і Львівського історичного музею, який знаходиться на площі Ринок, і обласних лікарень живуть в основному у Львові і користуються благами міста. Цей закон дає можливість більш справедливо підходити до того рішення, які виносять колективи коли під тиском тих чи інших органів перереєстровуються в інші місця. І це сприятиме правильному і справедливому розподілу податків. Дякую.

вважаємо, що соціальні потреби, культурні, мистецькі потреби можна реалізувати на місцевому рівні лише за тієї умови, якщо місцеві бюджети будуть наповнені. Тому просимо підтримати даний законопроект, адже він переслідує саме таку мету. Дякую. Синютка Олег Михайлович. де всі кандидати у депутати чи сьогоднішні депутати клялися у вірності під час виборів і після виборів. Але сьогодні, коли вже ми тут в цій сесійній залі і коли мова йде про гроші, ми всі забуваємо про справжні інтереси громад. цей законопроект вводить таке собі кріпосне право для підприємств, для установ, закладів, спільної власності територіальних громад, бо ми всі прекрасно розуміємо, що навіть якщо іде перереєстрація, то впродовж одного року податкоспроможність території і валові витрати абсолютно врівноважуються бюджетними трансфертами і абсолютно врівноважуються бюджетним перерозподілом. А про що йде мова? А мова йде про кошти, які насправді збираються з цих обласних закладів. Подумайте, тут мова йшла сьогодні про обласні установи. Одна обласна лікарня сплачує податку на доходи фізичних осіб біля 30 мільйонів гривень у місяць. А чи купується якась "швидка допомога" за ці гроші? Ні. А чи купується якесь обладнання? Ні. А чи доплачуються цим лікарям кошти? Ні. Музей, а чи хоча б одна виставка поновлена за рахунок таких ресурсів? І, звичайно, що влада - а це не є рішення одного голови, це є рішення цієї ради, - вона перереєстровує туди, де можна отримати додатковий ресурс. І, шановні друзі, думати треба про те, як отримати додаткові ресурси. Тому що миші скоро поїдять все, за травень місяць бюджет отримав 73 мільярди, це менше, ніж у 2018 і 2019 роках. І думати треба не про те, як поділити гроші, а думати треба про те, як збагатити обсяги і як додати додаткові повноваження. Тому приймати цей законопроект в такому вигляді неможна. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, шановні українці! Дуже коротко, про що цей законопроект, щоб було зрозуміло. Це насправді про гарантії, незалежність і можливості для місцевого самоврядування нашої країни. Ми багато говоримо, що сьогодні саме місцеве самоврядування тримає оборону, більшість видатків на боротьбу з так званим COVID і з пандемією витрачає сьогодні не державний бюджет, а місцеве самоврядування, а при цьому ці податки у нього забирають. І насправді цей законопроект говорить про неможливість фактично в односторонньому порядку зміну місця реєстрації комунального підприємства, установи, організації, які на папері перереєстровуються і переносяться в інше місце, в інше село, знаходячись фізично в в першочерговому місці, де вони продовжують працювати і знаходитися. Це насправді юридичні такі ігри, які, мабуть, в нормальній країні мала б зупиняти і судова практика через суди, але у нас це не відбувається. Чому це відбувається і чому, наприклад, музеї, знаходячись в одному місці, перереєстровуються в інше село, а продовжує знаходитися там? Тому що це боротьба, перше, за податки, а друге – це і політична боротьба, коли районні і обласні ради говорять фактично меру або громаді, що: от якщо ви не будете йти нам на якісь поступки, ми просто обвалимо всередині року ваш бюджет, тому що перереєструємо фейкові установи і комунальні організації в інші села, які будуть, наприклад, більше до нас дослухатися. Тому зрозуміло, що це треба зупиняти, і зрозуміло, що такі запобіжники мають бути. Тому "Батьківщина" буде підтримувати цей законопроект і буде підтримувати місцеве самоврядування, яке має планувати нормально свої бюджетні роки. Асоціація міст України на сьогодні нарахувала лише за останній рік 136, вдумайтесь, підприємств, установ, організацій, які продовжують працювати в тих самих містах, а перереєстровуються в інші села і селища, і податки вже тепер сплачують там без жодних на це підстав і без жодного здорового глузду і логіки. Тому прошу підтримати цей законопроект, колеги. Дякую. Шановні колеги, зараз Качура - з мотивів, і після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Безумовно, необхідно підтримати даний законопроект, оскільки він не про місцезнаходження підприємств комунальних, він про сплату податків до місцевих бюджетів. Адже кожен з нас, коли йшов на вибори, обіцяв, що ми зробимо все для того, щоб органи місцевого самоврядування мали фінансову можливість для того, щоб будувати лікарні, дитячі садки, ремонтувати дороги. І саме про це законопроект, але це тільки частина – це комунальні підприємства. Наступним законопроектом повинен бути законопроект, який передбачить неможливість створення юридичних осіб, реєстрація їх місцезнаходження в іншому місці, а не там, де він здійснює господарську діяльність. Тому що, буває, підприємство величезне працює в місті або в сільській місцевості, але воно зареєстровано в Києві. І це точно неправильний підхід, податки повинні сплачуватися там, де вони заробляються, там, де заробляються гроші і створюється додана вартість. Тому голосуємо за цей законопроект і напрацьовуємо новий. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до голосування. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Вас просто закрили ваші колеги, Михайле Миколайовичу, вас не видно було. Папієв Михайло Миколайович - з мотивів. І після цього голосуємо. Дякую. Шановні колеги! Знову ж таки, дивимося ми на цей законопроект, я хотів би звернути увагу народних депутатів України, я отак от подивився по столах: практично більше ніж 90 відсотків депутатів - у них відсутні документи взагалі по голосуваннях. Порівняльних таблиць немає, законопроектів немає, висновків Науково-експертного управління в них немає. Тобто фактично йде невдумливе голосування, і тому ми маємо такі результати. Подивіться висновок Науково-експертного управління, який на трьох сторінках дав негативний висновок. Більше того, чітко пише, що цей закон порушує Конституцію України. У нас немає такої норми, як надання згоди одного органу місцевого самоврядування іншому органу. Шановні, що ви робите взагалі? Ви ж якось з повагою відносьтесь до Конституції, ви ж складали присягу коли, то ви казали, що будете дотримуватися норм Конституції та законів України. Ми будемо голосувати проти цього закону. Ми за самостійність місцевих рад. ГОЛОВУЮЧИЙ. Переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в України" щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ (реєстраційний номер 3118). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-295 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо продовження строків завершення підготовки кандидатів та докторів наук (реєстраційний номер 3463). і в цілому. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо продовження строків завершення підготовки кандидатів та докторів наук,

Добре. Ставлю на голосування пропозицію розглянути це питання за короткою процедурою.

Шановний пане Голово, шановні колеги народні депутати! До вашої подано законопроект за реєстраційним номер 3463. Цим законопроектом запропоновано внести зміни в Закон України "Про вищу освіту", зокрема в XV розділ "Прикінцеві та перехідні положення", і продовжити строк видачі дипломів кандидатів та докторів наук до 30 червня 2021 року. Діюча норма Закону України "Про вищу освіту" передбачає цей строк до 31 грудня 2020 року. Основними мотивами подання цього законопроекту є наступні обставини. Встановлення Законом України в 2017 році граничних меж видачі дипломів кандидатів і докторів наук, безумовно, активізувало науково-дослідницьку роботу наших аспірантів та докторантів. Але більшість із них сьогодні вже закінчила свою науково-дослідницьку роботу, і за результатами цієї роботи підготовлені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора юридичних наук. Це дозволило нашим аспірантам і докторантам сьогодні звернутися до спеціалізованих вчених рад з клопотанням, щоб розглянути їхні дисертації на предмет допуску до офіційного захисту. Але поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 втрутилося у цей процес, оскільки 12 березня 2020 року Постановою Кабінету Міністрів України було на всій території України оголошено карантин, і це, безумовно, зупинило процес захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук, оскільки наші здобувачі

Шановні колеги! В зв'язку з встановленням карантинного режиму в країні на тривалий час була призупинена діяльність спеціалізованих вчених та експертних рад, що призвело до порушення законодавчо встановлених строків проведення атестаційних процедур, в тому числі захист кандидатських та докторських дисертацій та прийняття їх до розгляду. Усі ці вимушені заходи унеможливлюють реалізацію конституційного права особи на освіту, у тому числі на здобуття наукових ступенів, що викликає глибоке занепокоєння в суспільстві. Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про вищу освіту" продовжити строк присудження наукового ступеня кандидата або доктора наук та видачі відповідного диплому з 31 грудня 20-го року до 30 червня 21-го року, тобто на півроку.

тому я дуже всіх прошу підтримати це рішення голосуванням законопроекту за основу і в цілому з врахуванням необхідних техніко-економічних правок, юридичних. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прохання записатися: два – за, два – проти.

Дякую. Ростислав Павленко, "Європейська солідарність". Технічний законопроект і варто його підтримати. Але я хотів би сказати про інше, що в галузі освіти нам надзвичайно важливо зберегти те, що вдалося вже змінити: і щодо чесного вступу до вишів, і щодо самостійності університетів і їх автономії, і щодо чесності в науці і боротьбі з плагіатом. Тому кадрові рішення мають бути такі, які жодним чином не підважують цих досягнень. Нам є що захищати, ми маємо на цьому стояти.

Депутатська група, партія "За майбутнє", звичайно, буде підтримувати даний законопроект, оскільки він стосується дуже важливого питання, яке напряму корелює і з карантином, і з боротьбою з коронавірусом, але стосується сотень, а напевно, і тисяч, науковців, які чекають на захист дисертації. Це перше. Але, шановне товариство, я хотіла би звернути вашу увагу на інше питання. У нас досі не призначено ще міністра освіти і науки. І це питання набуває у суспільстві гострого обговорення. Усе нові і нові кандидатури, які з'являються десь в обговореннях, на жаль, не стільки знаходять підтримку, скільки лякають суспільство. Тому я вважаю, що ми, народні депутати, повинні бути монолітними в розумінні того, яким має бути міністр освіти і науки. Це має бути людина прогресивних, націотворчих і державотворчих позицій. Це має бути людина з авторитетом, це має бути людина з моральним авторитетом. І не можна допускати, щоб приходили ті, хто пов'язані із діяльністю Януковича або інших колишніх режимів. Тому, народні депутати, апелюю: будьте уважними уважними у визначенні тих, хто буде очолювати Міністерство освіти і науки. Дякую.

Я, хто не знає, хочу сказати, що питання підготовки наукових кадрів і кандидатів, і докторів наук було фактично зупинене з березня місяця, і на 3 місяці у нас були зупинені захисти у спеціалізованих вчених радах. І у зв'язку з цим слушним є продовження цього терміну на півроку, можливо, навіть варто розглянути комітету - на рік, зважаючи на те, що у нас 3 місяці було карантину. Повторюсь, наша фракція буде підтримувати цей проект закону. І прошу розглянути продовження не на півроку, а на рік. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я надаю слово - Совсун Інна Романівна, будь ласка, фракція "Голос". Шановні народні депутати, шановні співгромадяни, законопроект, який зараз ми розглядаємо, направду, носить технічних характер. І партія "Голос", безперечно, буде підтримувати цей законопроект, аби підтримати наших молодих науковців, аспірантів, які, дійсно, через карантин не встигають захиститися. Але є інше, не технічне питання,

партії "Слуга народу", щоб вони подумали, наскільки вони готові дослухатися до рекомендацій Президента з приводу призначення цього конкретного кандидата. Що ми почули від кандидата в міністри Сергія Шкарлета? Ми його спитали: "Чи правда, що ви були членом Партії регіонів?" Він спочатку відповів: "Ні, не був". Потім: "Ну так, був. Ви розумієте, так трапляється". Я не знаю, як можна випадково стати членом певної партії, але це, вочевидь, свідчить про його дуже чітку політичну позицію. Далі його спитали: "А чому ви хочете бути міністром освіти і науки України?" Знаєте, що відповів кандидат? "Тому що я – освітянин в четвертому поколінні". Ось це рівень аргументації людини, яка планує зайняти посаду міністра освіти і науки України. Коли у нього спитали, чи є у нього команда, він сказав, що він не знає, чи є у нього команда, тому що все відбувається дуже швидко, раптово, він не готовий відповісти на це питання. Чи це та людина, яка має стати міністром освіти і науки України сьогодні, коли перед системою освіти, перед системою науки стоять настільки глобальні, величезні виклики? Я дуже прошу не виносити цю кандидатуру в залу. Я дуже прошу подумати. Я впевнена, що у нас є безліч фахових освітян, вчителів, науковців, дослідників, аналітиків, які спроможні зайняти цю посаду. І мені дуже прикро, що знаходять члена Партії регіонів, людину з плагіатним минулим, людину, яка не може чітко відповісти на питання, що вона буде робити на посаді, і планують виносити в залу. Дуже прошу подумати про це і не виносити цю кандидатуру в залу. Дякую. Інна Совсун, партія "Голос". Пані Інно, єдине, що все-таки я просив би вас на майбутнє: у нас в Регламенті передбачено, що коли береться доповідь "за" чи "проти", воно йде по питанню, яке визначено в законі, який розглядається. А зараз виявилось так, що ми витратили 20 хвилин - і всі тільки підтвердили те, що ми за цей законопроект. Шановні колеги, є пропозиція переходити до голосування. Володимир Арешонков, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, знаєте, з повагою до науки і науковців, освіти і освітян, коли я чую термін, що це технічний закон, давайте не будемо принижувати зміст того, що ми приймаємо. Це наш крок поваги великої до української науки, до молодих особливо науковців. І ми сьогодні робимо дуже правильний крок. Але я в підтримку своїх колег, які вимагають пришвидшити процедуру призначення міністра освіти, хочу нагадати: ми зараз рухаємося нормально кроками завершення адміністративно-територіальної реформи, ми формуємо нову систему районів, округів і таке інше. Так надзвичайно важливо, які будуть повноваження, в тому числі по управлінню закладами освіти і вищої освіти. Вчора створена нова рада експертна, тому давайте всі разом зробимо все необхідне, щоб

Шановні колеги, була пропозиція – в першому і в цілому. Якщо немає заперечень, так ми і будемо ставити, тому що кількість аргументів проти ми не почули. Тому, шановні колеги, прошу зайняти свої місця. І я ставлю на голосування за основу прийняти проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо продовження строків завершення підготовки кандидатів та докторів наук (законопроект 3463). Готові голосувати? Готові голосувати? Професор Гетманцев, ви вже захистилися, ви вже можете не голосувати чи як? Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати.

За-342 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо продовження строків завершення підготовки кандидатів та докторів наук (реєстраційний номер проекту 3463). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

я хочу повідомити про створення міжфракційного депутатського об'єднання "Булінг - стоп!". Співголовами міжфракційного депутатського об'єднання обрано народних депутатів: Клочка Андрія Андрійовича, Павленка Юрія Олексійовича та Скічка Олександра Олександровича. Привітаємо колег з цією визначною подією.

Я думаю, що зараз все зміниться в Верховній Раді. Йдемо далі. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстраційний номер 3510, 3510-1). Пропонується включити це питання до порядку денного, необхідно 226 голосів. Прошу підтримати та проголосувати. За-279 Рішення прийнято. Пропонується розглянути це питання за процедурою ad hoc та розглянути його на цьому пленарному засіданні і прийняти рішення. Прошу підтримати та проголосувати. За-270 Рішення прийнято. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-268 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Трухіну Олександру Миколайовичу.

Шановний Дмитре Олександровичу, шановні колеги, вашій увазі пропонується до розгляду законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Основною метою цієї законодавчої ініціативи, на чому неодноразово наголошував наш Президент України, є підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства шляхом надання можливості органам місцевого самоврядування спрямовувати кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування і забезпечення будівництва, реконструкції і ремонту, і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на погашення місцевого боргу, а також спрямування субвенцій на погашення і обслуговування місцевого боргу за місцевими запозиченнями. Слід зауважити, що це джерело погашення боргових зобов'язань стосуватиметься виключно тих запозичень, які залучаються з метою ремонту автомобільних доріг місцевого та комунального значення. Окрім цього, законопроектом передбачається можливість спрямування коштів Державного дорожнього фонду в межах діючих бюджетних асигнувань на утримання бюджетних установ, основним завданням яких буде забезпечення функціонування та централізоване управління інформаційно-аналітичними ресурсами дорожнього господарства. Проект закону забезпечить можливість збільшення фінансування для покращення стану автомобільної мережі загального користування місцевого значення за рахунок додаткових

Шановні колеги, мій альтернативний законопроект, який я подав разом з колегами з фракції "Голос", насправді включає більшість тих позитивних, як нам здалось, норм, які є в основному законі, які направлені на покращення дорожньої інфраструктури в Україні. Але, крім цього, в цьому законі ще зачіпається одна дуже важлива проблема. Це проблема недоотримання… В моєму законі я маю на увазі. Це проблема недоотримання фінансування місцевими бюджетами. Зараз місцеві бюджети України за 5 місяців недоотримали 13 мільярдів гривень. Це вже від того зменшеного плану, який був після секвестру. Що передбачає мій альтернативний законопроект. Він передбачає, що до кінця року тимчасово, збільшення відрахування ПДФО в місцеві бюджети, буде збільшено на 5 відсотків для всіх місцевих бюджетів і на 3 відсотки для міста Києва. Що це дасть? Це дасть додатково 13 мільярдів гривень За рахунок чого ці гроші можна одержати? За рахунок покращення ефективності використання стабфонду, який був використаний всього на 13 мільярдів, в той час як розпис був на 34 мільярди на квітень і травень. Тому я вважаю, що сам законопроект, основний, він ідеологічно хороший, але мій альтернативний законопроект, він вирішує додатково ще одну важливу проблему, яку нам, і особливо мажоритарникам, потрібно буде вирішити, якщо не сьогодні, то в майбутньому, інакше місцеві бюджети не зможуть повністю фінансувати, і місцеві ради будуть

Шановний Руслан Олексійович! Шановні народні депутати та запрошені! Комітет з питань бюджету вчора на засіданні розглянув законопроект 3510 про внесення змін до Бюджетного кодексу та, зваживши на актуальність порушених питань і позицію Головного науково-експертного управління та Міністерства фінансів щодо необхідності узгодження положень законопроекту з чинними нормами законодавства й усунення недоліків нормотворчого характеру, пропонує внести в законопроект такі зміни. Виключити положення щодо державних гарантій за запозиченнями обласних рад та відповідальності держави за такі запозичення, тобто зміни до статей 17 та 74 кодексу, як такі, що не узгоджуються з принципом самостійності бюджетної системи. Виключити положення щодо зарахування субвенцій до надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів як такі, що не відповідають вимогам Кодексу в частині використання коштів Спеціального фонду місцевих бюджетів. Уніфікувати положення законопроекту в частині застосування терміну "місцеві запозичення" та визначити єдиний підхід до здійснення за рахунок субвенцій і обслуговування місцевого боргу за такими запозиченнями. Внести доповнення щодо здійснення парламентського контролю за використанням таких місцевих запозичень. Унормувати питання повноваження обласних рад на здійснення внутрішніх запозичень. За наслідками розгляду, комітет ухвалив таке рішення: рекомендувати Верховній Раді законопроект 3510 за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозицій, викладених у висновку комітету. Відповідно комітету разом з Головним юридичним управлінням при оформленні відповідного закону належить внести необхідні редакційні та техніко-юридичні правки, пов'язані із зазначеним рішенням комітету. Прошу підтримати рішення комітету, колеги. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, запишіться на виступи: два – за, два – проти.

Шановні колеги, ще раз, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх народних депутатів, мажоритарників особливо. 13 мільярдів гривень недоодержали місцеві бюджети за 5 місяців, цю проблему потрібно вирішувати. Ми зараз, скоріше за все, зал підтримає цей закон 3510, але цієї проблеми, яка вирішується в альтернативному, у моєму законі, там ця проблема не адресована. Тому давайте не забувати про це питання і давайте разом створимо нові законодавчі ініціативи, які дуже оперативно вирішать цю проблему. Тому що весь тягар кризи і більшість тягаря боротьби з коронавірусом лягла саме на місця: на ОТГ, на області і так далі. Дякую за увагу. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, і я зараз особливо звертаюся до представників на місцях, органів місцевого самоврядування, цей законопроект спрямований на підтримку місцевого самоврядування в Україні. Мова йде про те, що створюється механізм, коли органи місцевого самоврядування через обласні ради зможуть запозичити кошти самостійно на ремонт і будівництво доріг місцевого значення, не центральних, загальнодержавних, а саме місцевих доріг. Ми чудово розуміємо, що в умовах коронавірусу були забрані ресурси у місцевих бюджетів, вони опинилися ні з чим. Вже колеги тут говорили, скільки недоотримали місцеві бюджети за перші п'ять місяців. Так от, цей законопроект створює механізм, щоб вони могли залучити кошти і місцеві дороги до сіл, в селах, які ніколи, роками вони не ремонтувались, мали можливість бути відремонтованими. Тому цей законопроект треба підтримати, "Батьківщина" буде його підтримувати. Ми вважаємо, що треба встановити чіткий контроль за витрачанням цих бюджетних коштів, особливо кредитних. Ми повинні чітко дивитись, щоб ці кошти пішли туди, куди потрібно, для того щоб будувалися дороги місцевого значення. Але, в той же час, давайте дійсно в такий важкий рік максимально зробити все можливе, щоб органи місцевого самоврядування зрозуміли, що хоч деякі, якісь речі і інструменти створюються для них, для того, щоб вони мали можливість вирішувати проблеми місцевого значення. Дякую. І прошу підтримати. Папієв - з мотивів. Чотири хвилини ще з мотивів виступи, після цього переходимо до голосування. Папієв Михайло Миколайович. Дякую. Шановні колеги, враховуючи соціальну значущість цього законопроекту, наша фракція прийняла рішення, що ми будемо голосувати за та підтримувати. величезне прохання до комітету відповідного, профільного, до предмету відання якого відноситься це питання, щоб при доопрацюванні до другого читання ми чітко і ясно усвідомили дві основні тези Бюджетного кодексу, що державний бюджет і місцеві бюджети є самостійними. Тому нам необхідно виписати чітко, коли держава відповідає за ті зобов'язання, які беруть на себе місцеві бюджети, і щоб це абсолютно відповідало бюджетному процесу, Бюджетному кодексу, Конституції України, і щоб підсилювало самостійність місцевих рад, щоб вони після прийняття такого закону не ходили по правоохоронних органах і не розказували всі історії. Бо це фактично, якщо ми неправильно випишемо закон, ми зробимо бізнес для поліції, ДБР, СБУ, НАБУ і всіх інших. Давайте захистимо місцеві ради. Дякую. ЯЦЕНКО А.В. Шановні колеги, я нагадаю, що зараз вже червень місяць, і, в принципі, цей закон треба приймати негайно одразу в двох читаннях, щоб не втратити, наприклад, місяць чи півтора, а це а це якраз літо, і тому для будівництва доріг - це найкращий такий, як сказати, період. Тому, звичайно, є пропозиція цей закон підтримати, і давайте його проголосуємо за основу і в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерій Валерійович Лунченко. Доброго дня, шановні колеги! Валерій Лунченко, депутатська група "Довіра". Ви знаєте, наша депутатська група складається виключно з депутатів-мажоритарників, і нікому іншому так невідомо, як нам, що таке підтримка місцевого самоврядування. І бюджетна децентралізація, і це все ті закони, які наша група завжди підтримувала і надалі буде підтримувати. Цим законом ми даємо можливість місцевим органам самоврядування залучати додаткові кошти для побудови місцевої дорожньої мережі. А дорога - це життя, всі ми прекрасно знаємо, це та можливість, коли швидка допомога, пожежна машина може дістатися до віддалених куточків нашої країни, до віддалених сіл і селищ для того, щоб надати і забезпечити можливість повноцінно функціонувати нашим жителям, нашим громадянам України. Тому наша депутатська група наполягає на тому, щоб ми цей закон сьогодні проголосували за основу і в цілому, і закликаємо всіх наших колег підтримати даний законопроект. Дякую.

є надзвичайно важливим в тому плані, що він дає додаткові механізми, які нададуть можливість відновлювати ці дороги. І тому надзвичайно пріоритетною є програма Президента "Велике будівництво", яка покликана в багатьох випадках відновити ті дороги, які зараз потребують найпершого ремонту і є найпріоритетніші. Тому я закликаю усіх підтримати цей законопроект, особливо мажоритарних депутатів, які кожного разу, коли їдуть на свої округи, вони чують ці проблеми по відновленню доріг.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстраційний номер 3510). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Прошу підтримати та проголосувати. За-326 Рішення прийнято. Шановні колеги, в нас є ще законопроект 3398, там всі правки враховані. Можемо без обговорення голосувати?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 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-319 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, законопроект 2823. На правках хтось буде наполягати? (Шум у залі) Не будуть? Можемо ставити на голосування?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 щодо відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду (реєстраційний номер 2823). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-288 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, наступне питання – це 2247: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців. Хтось буде наполягати? Ви наполягаєте на правках? Ваші є, Михайло Миколайович? Ні, немає. Як ви можете проти тоді? Ставлю на голосування. Це друге читання.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 Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-291 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. І останнє питання на сьогодні, я думаю, це це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (реєстраційний номер 2043). Не наполягаєте на правках? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в другому читанні та в цілому (а можна трошки тихіше, шановні колеги?) з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (щодо підтвердження відповідності інформаційної системи вимогам із захисту інформації) (реєстраційний номер 2043). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-269 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. 2043 – наполягаєте на правках? Можемо проголосувати? У Федієнка сьогодні буде просто свято.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 А, ні, вибачте, все. Ми останні 5 хвилин попрацювали досить конструктивно. Я всім дякую за роботу. Ранкове засідання Верховної Ради оголошую закритим. Дякую ще раз всім. Дякую